Poštovani zastupnik Kirin.

Željko (HDZ)** Poštovane zastupnice i zastupnici, na temelju čl. 247. Poslovnika HD Odbor za poljoprivredu predlaže HS provođenje objedinjene rasprave o točkama 1. i 2. dnevnog reda predviđenog za danas. To su: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404. i - Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi, prvo čitanje, P.Z.E. br. 403. Je li netko protiv tog prijedloga? Nije nitko, ako nije utvrđujem da ćemo provest objedinjenu raspravu o navedenim točkama. Predlagatelj je Vlada RH temeljem čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika HS-a.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 Potpredsjedniče HS, poštovane gđe. saborske zastupnice i gospodo saborski zastupnici. Pred vama su Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o morskom ribarstvu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi. Ribarstvo je strateška gospodarska grana sa značajnom gospodarskom, ekološkom i socijalnom ulogom u RH. Ribarstvo Ribarstvo je u našoj državi regulirano Zakonom o morskom ribarstvu kojim se uređuje provedba zajedničke ribarstvene politike EU, utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće, nadzor i kontrola, načini postupanja i izvješćivanja Europskoj komisiji i prekršajne odredbe. Zakonom se i na nacionalnoj razini utvrđuju ciljevi ribarstvene politike, način gospodarenja i zaštite bioloških bogatstava mora, način i uvjeti obavljanja ribolova, prikupljanje podataka, postupanje s podacima, upravljanje ribarskom flotom, nadležna tijela za provedbu potpora u ribarstvu, nadležna tijela za uređenje tržišta, kao i druga bitna pitanja za morsko gospodarstvo. Propisuju se i odredbe vezane za sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija u ribarstvu ili međunarodnih projekata kojima se doprinosi postizanju ciljeva ribarstvene politike na nacionalnoj razini. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu osigurava se usklađivanje s trenutno važećom pravnom stečevinom EU kroz ažuriranje propisa koji su na snazi u dijelu koji se odnosi na potpore u ribarstvu, kao i u dijelu koji se odnosi na upravljanje flotom i upravljanje resursima, brisanje onih propisa koji su u međuvremenu stavljeni izvan snage, kao i pružanje dodatne jasnoće u pripremi i donošenju programskih dokumenata temeljem kojih su državama članicama na raspolaganju sredstva iz strukturnih fondova namijenjenih ribarstvu odnosno iz Europskog fonda za ribarstvo, pomorstvo i akvakulturu. Donošenjem novih programskih dokumenata kojima se omogućava korištenje sredstava raspoloživih u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu radi pružanja financijske potpore, radi pružanja financijske potpore RH stavlja se na raspolaganje iz Europskog fonda za ribarstvo, pomorstvo i akvakulturu 243,7 milijuna eura, pri tome se osigurava nacionalno sufinanciranje u iznosu od 104,4 milijuna eura nužna za daljnje jačanje konkurentnosti i unaprjeđenje djelatnosti ribarstva u našoj zemlji. Stoga je najvažnija i neophodna izmjena u odnosu na osiguravanje pretpostavki za provedbu potpora prema novoj uredbi 1139 iz 2021.g.. Ovim se ispunjavaju pretpostavke za provedbu novog programa za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje od '21. do '27.g. kojeg je prije nekoliko dana odobrila Europska komisija. Uz navedeno predloženim izmjenama zakona osiguravaju se pretpostavke za primjenu niz drugih europskih uredbi, Uredbe 473 iz 2019.g. koja se odnosi na Europsku agenciju za kontrolu ribarstva, Uredbe o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih eko sustava putem provođenja tehničkih mjera, kao i brisanje drugih uredbi koje su stavljene izvan izvan snage. Nadalje, predloženim izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu mijenja se pravni oblik akata koji se donose u postupcima dodjele potpore na temelju zakona te se posljedično uvodi dodatna pravna zaštita stranaka u postupku na način da protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Kako su predložene izmjene zakona u cilju osiguravanja pravne zaštite korisnika u provedbi potpora u skladu s odlukama Ustavnog suda od 20. listopada 2020.g. i u skladu sa načelom Zakona o općem upravnom postupku ovo se omogućava i za postupke koji

kao i odgovarajuće daljnje usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Kao i ribarstvo i akvakultura je sukladno i Zakonu o akvakulturi strateška grana gospodarstva sa značajnom ulogom i u gospodarskom i u zelenom odnosno ekološkom i u društvenom tj. socijalnom smislu u RH. Djelatnost je uređena Zakonom o akvakulturi kojim se uređuje onaj dio provedbe zajedničke redarstvene politike EU u dijelu koji se odnosi na akvakulturi, a utvrđuju se i dodatno nacionalni ciljevi razvoja akvakulture, način obavljanja djelatnosti akvakulture, uvjeti za dobivanje dozvola, aktivnosti na uzgajalištima, nadležna tijela za provedbu potpora u akvakulturi, uređenje tržišta, nadzor i kontrola kao i druga bitna pitanja za akvakulturu. Jednako kao i u slučaju morskog ribarstva donošenjem novih programskih dokumenata kojima se omogućava korištenje sredstava raspoloživih u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu temeljni je razlog predlaganja ovih promjena. Kao i u slučaju Zakona o morskom ribarstvu dodatno se usklađujemo sa presudom Ustavnog suda od 20. listopada 2020.g. daje se dodatna jasnoća oko donošenja te provedbe mjera te se usklađujemo sa zakonodavstvom sa nacionalnim zakonodavstvom zakonom o preuzimanju eura i isto tako odlukama koji se odnose na zamjenu hrvatske kune eurom kao službenom valutom. Hvala lijepa. Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Brčića. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana ministrice, prije nekih dvije godine ponovno je potpisan sporazum između Vlade RH i Vlade Republike Italije o Jabučkoj kotlini kao zaštićeni prostor ribljeg fonda odnosno mrjestilište i upravo taj sporazum se pokazao evo u ime i Europske komisije kao jedan primjer dobre prakse. I u vrlo kratkom razdoblju upravo je ovaj sporazum i ovo zaštićeno područje pomoglo u zaštiti ribljeg fonda pa me zanima hoće li još po ovom, možemo slobodno reći pilot projektu i na razini Europske komisije na Jadranu biti još ovakvih zaštićenih prostora? Hvala lijepa. u mandatu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića uspostavljen je režim zaštite Jabučke kotline, točno 1. listopada 2017.g. 2017.g. između na inicijativu RH, a između RH i Talijanske Republike. Sporazum je, dobro ste to primijetili nastavljen, prepoznat je na razini EU, ali i šire kao primjer dobre prakse koji već donosi rezultate u pogledu zaštite biološke mase, posebno oslića i škampa i on je ugrađen, na naš ponos moram tako reći, isto tako u posljednje preporuke Opće komisije za ribarstvo na Mediteranu. Zahvaljujem. Poštovana ministrice, nudi nam se europski novac zbog direktiva o staništu i iz tih sredstava ribnjaci mogu povući jako puno novaca. Kad bismo se vratili na proizvodnju od 10.000 tona zadovoljili bismo potrebe domaćeg tržišta. Nas bi sada 10 do 12.000 tona potpuno zadovoljilo, a mogli bismo nešto i izvjesti, promišlja profesor s osječkog fakulteta. Tome u prilog ide i činjenica da Europa uvozi 63% ribe, sve se više ribe troši i sve je veća svijest o potrošnji ribe zbog zdravlja Nadalje, cijela Jadranska obala neiskorišten je potencijal, a tu dođu milijuni turista iz Češke, Slovačke, Njemačke i Poljske koji bi željeli i tamo tu našu ribu jesti. Uvažena ministrice moje pitanje vama glasi, zašto značajnije ne sudjelujemo u bruto proizvodu? Hvala lijepa. Zahvaljujem vam na pitanju. Nakon dugo godina pada i neostvarivanja ciljeva koji se odnosi na povećanje vrijednosti proizvodnje u slatkovodnom ribarstvu mi smo prošle godine imali rast, pri tome su bile značajne potpore iz fondova, ali isto tako i dodatne državne potpore. Podsjetit ću u mandatu ove Vlade uvedene su prve notificirane državne potpore koje se odnose upravo na slatkovodno ribarstvo. Gledaj naravno da tu imamo još prostora i da treba iskoristiti sve mogućnosti koje se nude. Iskoristit ću isto tako ovu priliku i reć da imamo izniman dvoznamenkasti rast sveukupni i u akvakulturi i u vrijednosti izvoza posljednje godine, što se tiče akvakulture vrijednost izvoza je rasla za 31% na kraju 2021.g., a u odnosu na 2019.g., kad govorimo o ribarstvu vrijednost u odnosu na 2015. je rasla za 53%, a količina za 45%. **Reiner, Željko Poštovani dopredsjedniče, poštovana ministrice. Sve riblje vrste u Jadranu su u stanju prekomjernog izlova te se naši planovi upravljanja temelje na prostornom vremenskim ograničenjima, a ne na kvotama kako je to negdje drugdje. Izvoz ribe u 2019. je bio cca 152 milijuna eura a slijedeće godine 177 miliona eura. Da li je i dalje bilo povećanje izvoza i što je sa izlovom ribe u našem teritorijalnom moru pa unutarnjim vodama od ribarica drugih zemalja prvenstveno talijanskih? Hvala. Marija (HDZ)** RH je prepoznata što se može dokazati mnogim dokumentima i inicijativama koje su usvojene na međunarodnoj razini, a odnose se na zaštitu morskih resursa i na prepoznavanje činjenice kolika je veličina i snaga naše flote, a kolika je veličina i snaga nekih drugih flota. Mi smo se izborili za pristup koji to prepoznaje i traži od nas značajno manje smanjenje u odnosu na one koji imaju veće No željela bih nešto reći o podacima koji se odnose i na izvoz. Prije 3 godine izvoz proizvoda ribarstva bio je 200, bio je 208 miliona eura, a uvoz 178. Nakon 3 godine rezultat je 196 milijuna eura u odnosu, uvoz, a 278 izvoz. Što predstavlja jako veliki rast. u ovom Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi, a i vi ste sama spomenula u svojem izlaganju, akvakultura je strateška grana gospodarstva u RH te je kao takva sastavni dio ostalih razvojnih strategija. Na prijedlog upravo vašeg ministarstva Vlada RH donosi višegodišnji Nacionalni strateški plan razvoja. Šta uključuje taj strateški plan i da li će on biti zapravo i usko vezan uz povlačenje sredstava iz EU? **Reiner, Željko Hvala vam lijepa na pitanju. Nacionalni strateški plan, višegodišnji Nacionalni strateški plan je vrijedan više od 600 milijuna kuna. On želi postići strateške ciljeve hrvatske akvakulture koji se odnose na unapređenje konkurentnosti, rast produktivnosti, povećanje održivosti u smislu otpornosti na klimatske promjene i zaštite naših vrijednih morskih bioloških resursa i ekosustava i na primjenu inovacija. Mi ciljamo kad govorimo o akvakulturi 2027. godine imati 28.000 tona odnosno rast od 30%. Postići ćemo ga navedenim sredstvima koji se u većoj mjeri financiraju iz Operativnog prometa za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, ali se ne ograničavaju na njega. Ovo je Vlada koja je uvela i notificirala odnosno kojoj su odobrene notificirane državne potpore upravo u akvakulturi kao prve, a isto tako niz je drugih mjera kojima želimo postići ovih …/Upadica: pa evo ovim zakonom uz ona usklađenja koja su nužna i potrebna zbog uvođenja eura predloženim se zakonom propisuju i provedbene mjere potpore u okviru novoga programa za ribarstvo i Recite mi što točno će se stvoriti i omogućiti donošenjem ovakvoga zakona? Koje su točno kvalitetne mjere koje će zakon omogućiti našim ribarima? **Reiner, Željko Hvala vam lijepa na pitanju. Osim mjera koje su se pokazale dobrim i omogućile Hrvatskoj rast i razvoj i morskog ribarstva i akvakulture u proteklom razdoblju, a za koje je do danas isplaćeno nešto više od 1,5 milijarde kuna, a značajno više ugovoreno i koje se ponavljaju, a odnose se na financiranje gospodarskog ribolova na moru, odnose se na izgradnju ribarskih luka. Podsjetit ću da smo mi u ovom mandatu uložili u 10 ribarskih luka što je ulaganje vrijedno 355 milijuna kuna. Osim mjera koje se odnose na prikupljanje podataka, zaštitu istraživanje, monitoringa, ovim mjerama trajno se omogućuje brzo reagiranje na poremećaje kojima su ribari i proizvođači i prerađivači u sektoru akvakulture izloženi, to smo vidjeli nažalost u proteklim godinama te se kompenzacija uspostavlja ne više kao odgovor

Hvala potpredsjedniče. Poštovana ministrice, Hrvatska je proglasila Isključivi gospodarski pojas čime je poslala poruku da nam je stalo do održivog gospodarenja Jadranom, do gospodarskog i socijalnog aspekta i sigurno je da je pred nama izazovno vrijeme u kojem ćemo morat obratit pažnju na transformaciju ribarskog sektora, na zaštitu obalnih i otočnih zajednica i u tom smislu možda u slijedećem razdoblju pristupiti jednom cjelovitom, cjelovitoj izmjeni Zakona o morskom ribarstvu, pa me zanima što u tom smislu jest u planu Ministarstva poljoprivrede, ali možda da se dotaknete i slatkovodnog ribarstva. To vas pitam u ime stanovnika Parka prirode Lonjsko polje. Znamo da je tradicijski ribolov proglašen od strane Ministarstva kulture nematerijalnom kulturnom baštinom, ali tradicijski ribolov nažalost nije reguliran Zakonom o slatkovodnom ribarstvu što predstavlja veliko ograničenje za stanovnike tog zaštićenog područja. Poštovana ministrica Vučković. bilo morskog, bilo slatkovodnog u smislu i gospodarstva i socijalne i u kontekstu socijalnih aspekata isto tako održavanja naših ekosustava glavni izazov koji je pred nama u idućem programskom razdoblju. Zajedno sa gospodarstvenicima nastojat ćemo njima odgovarati jednako kao i dosada. Također smatram da ste u pravu kad govorite da je potrebno razmotriti cjelovite izmjene zakona o kojima govorite i da mi ćemo pristupiti cjelovitim izmjena kako Zakona o morskom ribarstvu tako i Zakona o slatkovodnom ribarstvu u 2023. godini. mislim da ne govorimo baš previše često u HS o tome, a to je za nas na moru, posebno obalnom dijelu RH dosta važna tema i ponekad postoje i mogućnosti da ljudi ili oni koji se bave nisu dovoljno dobro informirani o onome što država želi dati ili što mogu dobiti. Ono što mene interesira pokazuje određene zajedničke politike EU koje nam nameću dosta ograničenja, nameću nam malo i strožije propise i pokazuju podaci za 2021.g. u odnosu na ono što smo imali u 2020. da lovimo manje nego što smo to lovili 2020. upravo radi tih nekih ograničenja, ali da uzgajamo više onome što nam je također dano da možemo uzgojiti. E sad nam je pitanje s obzirom na ovo što želi Vlada i kroz ove izmjene itd. i kroz brojne potpore, što nas očekuje ako znate što je već možda u 2022., kako idu ti podaci i što nas očekuje kad govorimo o ukupnom izlovu ili rezultatu ribarstvene politike

pogotovo kad govorimo o morskim resursima. Nas očekuju veliki izazovi, a osobito se ti izazovi odnose na pelargične vrste na malu plavu ribu, dakle smanjenje koje spominjete kod ulova uglavnom proizlazi iz potrebe smanjenja ulova male plave ribe, a posljedice su naravno procjene stanja stokova srdele i inćuna. Treba reći da u količini mala plava riba što se tiče hrvatskog ulova sudjeluje otprilike s 90%, a u vrijednosti sa približno 60%, dakle riječ je o komercijalno najvažnijoj vrsti ulova u Hrvatskoj. Očekuje nas i daljnje smanjenje, no Hrvatska se izborila za prijelazno razdoblje u kojem očekujemo da se na odgovarajući način prikažu i komentiraju rezultati dosad primjene dosadašnjih mjera prostorno-vremenskog ograničenja, ali i drugih vrsta ograničenja koje poduzimamo i za koje smatramo…/Upadica Reiner: Predsjedavajući, poštovana ministrice, možete li nas izvijestiti kako su riješeni i da li su riješeni konflikti u Savudriji odnosno sa Slovenijom jer koliko se sjećam naši su ribari dobivali visoke kazne zbog povrede novoformirane granice pri samom ribarenju, isto tako zbog neplaćanja kazni mnogi ribari nisu smjeli uopće ići preko granice po opremu za ribarenje koju u Hrvatskoj ne mogu nabaviti? U javnosti se govorilo o nekoliko tisuća prekršajnih postupaka koji se vode protiv naših ribara, pa to sve skupa uz sve ove postojeće

u Savudrijskom zaljevu proizlaze iz, proizlaze iz stavova naravno slovenske Vlade koje mi ne priznajemo i odnose se na arbitražnu presudu, odnose se na arbitražnu presudu koja je po nama bila kompromitirana i koja ovaj i koja nije stupila na snagu. Što se tiče ribara i njihovih problema ova hrvatska Vlada je njima pristupila sveobuhvatno, te im je nastojala umanjiti brige i probleme na sve moguće načine koji se odnose i na obavljanje svoje djelatnosti i na zaštitu prilikom obavljanja te djelatnosti i na uobičajenu mobilnost i kretanje i isto tako na plaćanje svih eventualnih troškova koji proizlazi

Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovana gđo. ministrice, u ovoj financijskoj omotnici za ribarstvo je osigurano 2,6 milijardi kuna ako se ne varam, za ribare i za ribarsku infrastrukturu. Pohvaljujem činjenicu da je u proteklom vremenu se ulaže i uloženo u ribarske luke, u 10 ribarskih luka na Jadranu, no ono što ribari svakako očekuju i jest doista problem to su iskrcajna mjesta. Kako je u tijeku Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama bilo bi dobro da se kroz sam zakon definira pozicija, pozicija iskrcajnih mjesta u lukama bilo od županijskog ili lokalnog značaja s obzirom da često puta JLS, nekad i opravdano, a nekad jasno iz drugih razloga, osporavaju i nisu baš najsretniji kada im ribari, pogotovo u sezoni

Mi ovu problematiku rješavamo zasada na razini odluka o iskrcajnim mjestima koje donosi Vlada RH, koje se povremeno, a tako je bilo i nedavno čini mi se unatrag 20-tak dana, usklađuju sa situaciju i realnošću na, u, u, na našim iskrcajnim mjestima u lukama i u moru. Međutim ova problematika će se trajno riješiti kroz izmjene zakona koje se odnose na morske luke i pomorsko dobro. **Reiner, Željko Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana ministrice, kad govorimo o Jadranskom moru nama je naravno ono beskrajno, ali kad gledate u kontekstu svjetskih mora on je jedan, dakle u, Sredozemnog mora. Ali ono što u zadnje vrijeme svi stručnjaci upozoravaju upozoravaju na tu povećanu dakle morska, jednako tako morska voda kao što se dižu temperature i bilo gdje drugdje je i ovo ljeto čak je zabilježeno 28-29 stupnjeva temperatura morske vode i upozoravaju stručnjaci da će zasigurno u sklopu klimatskih promjena doći i do nekakvih promjena vrsta koje će biti, dakle nekih vrsta neće biti, drugih će biti. Ono što mene zanima, da li na razini EU, na razini svega se počelo razgovarati o tome, počelo razgovarat o promjeni? Ja pretpostavljam da je i u kojoj fazi su razgovori…/Upadica Reiner: Hvala/…uopće o tim promjenama koji se dešavaju? Hvala lijepa. O promjenama koje se doista dešavaju i koje se mogu predviđati u narednim desetljećima se svakako razgovara u EU i razgovara se na svim razinama bilo tehničkim, bilo političkim i pred različitim pred različitim formatima Vijeća najčešće pred onima koji su zaduženi za održivi razvoj, za odgovor ne klimatske promjene donose se različite strategije te se od različitih resora traže dodatni doprinosi i dodatna sredstva u jačanju otpornosti u odnosu na ove na očekivane promjene. Što se tiče našeg resora ovo pitanje se može jenako primijeniti i na poljoprivredu i na ribarstvo. Naš operativni program koji je nedavno usvojen za pomorstvo i ribarstvo predviđa značajne mjere koje se odnose na zaštitu, predviđa isto tako određene mjere koje se odnose na mogućnost diverzifikacije …/Upadica Reiner: Hvala./… provođenja drugih aktivnosti koji manje utječu. Hvala lijepa. Želi li izvjestiteljica odbora uzeti riječ? Hvala vam gospođo ministrice. Da, poštovana Marijana Petir predsjednica Odbora za poljoprivredu. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče. Ministrice sa suradnicima, zastupnice, zastupnici. Odbor za poljoprivredu je u svojstvu matičnog radnog tijela rasprava oba ova zakona te nakon provedene rasprave odlučio predložiti HS-u i to jednoglasno donošenje Prijedloga Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi i većinom glasova šest glasova za, jedan glas suzdržan Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu. Hvala lijepo. Hvala. Onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovana Omrčen, poštovana ministrice zajedno sa svojim suradnicima, kolege vladajući i kolege iz oporbe. Ono što tkogod iole poznaje ribare ja sam kao gimnazijalac radio dvije godine na ribarskoj koči u Rovinju na Mirni 2 i morao sam je li da si mogu priuštiti automobil budući da sam dolazim iz obitelji koja je tada bila pogotovo u vrijeme Domovinsko rata ono lošijeg imovinskog stanja onda mi roditelji nisu mogli pružiti takve stvari je li pa sam išao raditi na ribarsku koču u Rovinj i radio dvije godine i kupio si automobil je li. Radio sam ribario i tad sam shvatio ustvari koliko je to zahtjevan, težak fizički posao, izrazito težak fizički posao pa i psihički je li ne, ali dobro. Ono što je de facto mogli bi reći i de iure situacija ta da hrvatsko ribarstvo se nalazi u moru različitih problema i ja stvarno želim vjerovati u ime kluba Mosta progovorit ću stavit ću nekoliko akcenata i pohvalit ću ono što mislim da treba pohvalit uvijek se nekako trudimo bit koncizni, nadam se samo da i nakon ovog zakona naši ribari neće ostat ako se mogu slikovito izrazit ribe na suhom evo, tako da imamo more problema za naše ribare koji će opet na kraju završit ko riba na suhom, a to znamo da da nije dobro. Riba naime ne može bez mora pa se nadam da će ovaj zakon donijeti pomake. Ono čega me osobno strah, a onda neka me vladajući razuvjere, moguće da ja gledam dosta sve to senzibilno, meni se čini da ovim zakonom se kao ide u neku potpunu kontrolu ribara. Pričao sam sa svojim kolegama ovdje prije ovoga i sa kolegicom Vukovac pa mi se čini da ne znam osigurana je lova, stavit ćemo video nadzore na ribare, postavit ćemo im GPS da ih pratimo, da znamo svaki metar di su šta su, a čini mi se, razuvjerit će me je li vladajući, kao da se manje ide prema onome konkretnome što treba ribarima u nabavci mreža, u opremi, u svemu onome što ribarski život čini smislenim. Očekujemo reakciju Vlade i na probleme oko opskrbe dizela, na isplate potpore na što su ukazali i ribari na na svom 25. Susretu ribara HOK-a gdje se okupilo preko 200, 250 hrvatskih ribara koji su iskazali veliku zabrinutost sa nelojalnom konkurencijom. To znamo da nam Talijani dolaze sa kočama, ja sam radio na Mirni 2 koja spada među bolje ribarske koče, a onda kada dođete pa sretnete talijansku kočaricu mislite da je ratni brod kako izgleda i koje sustave ima onda stvarno mislite Bože šta je ovo, samo da ne prođe blizu nas da nas ne potopi takav gaz ima, a kamoli sve ostalo. Pa evo apeliram na vladajuće da da reagiraju i riješe problem nesmetane opskrbe plavog dizela, iako i taj plavi dizel kao što kaže kolegica Vukovac isto je velik problem jer on zagađuje naše more i bilo bi dobro da razmišljamo može li se ribarima omogućit korištenje dizela uz određene subvencije i uz određene ne znam kartice ili kako će se posložit taj sustav. Hrvatska javnost mora znat da je Europska komisija odobrila taj novi program za ribarstvo i akvakulturu, to je razdoblje do 2027.g., radi se o 2,6 milijarda kuna od čega 1,8 milijarda kuna dolazi iz europskog proračuna, a 783 milijuna kuna dolazi iz proračuna RH. Mene je Mene je jedino strah da nam i s ovim novcima ne bude sa kao što nam se događa sa mnogim drugim novcima. Dakle, mi znamo da iz fonda se isto osiguralo za obnovu Banovine pa je u dvije i po godine obnovljeno pet kuća, šest oprostite mea culpa, kažu šest sada, a 9.768 je zahtjeva za obnovom. Dakle, imamo gotovo 10.000 kuća koje treba obnovi, država obnovi šest kuća, a realizirana sredstva su minorna od onih koji su osigurana. I zato mi u klubu Mosta izražavamo bojazan i apeliramo na vladajuće da se tu puno kvalitetnije poslože i da tu omotnicu dakle financijsku 1,8 milijardi kuna iz europskog proračuna da naprave sve što treba kako bi se ista iskoristila u maksimalnom obliku. Isto tako Vlada je najavila, dakle vladajući su osigurali iz proračuna gotovo 800 milijuna kuna mislim 780, 783 milijuna kuna za ribarstvo što je apsolutno naravno pohvala, mi to podupiremo taj dio. Ono što nam je isto tako problem kaže ovom potporom za održivo ribarstvo doprinijet će se prilagodbi Hrvatske ribarske flote i uspostavi ravnoteže između ribolovnog kapaciteta ribolovnih napora, a provodit će se mjere zaštite i obnove. Mislim da su tu osigurana devet milijuna kuna sredstva u pogledu za sigurna čista mora kroz jačanja znanja o morskom okolišu, a vladajući su osigurali 337 milijuna kuna za onaj projekt odozdo prema gore s kojima žele u lokalnoj zajednici, pod vodstvom lokalne zajednice doprinijeti razvoju ribarstva. Ono što je nas u klubu Mosta opet strah, dakle mislimo da ovih devet milijuna kuna je premalo i da bi trebalo osigurati znatna sredstva ne samo za edukaciji i za senzibiliziranje nego i za konkretne akcije jer vi imate Franu Barbarića dakle hvarska linija ovo HEP-a koji dođe i zagadi iz TE Urinj zagadi ekipa Kvarner, moj Kvarner, zagadi našu Istru, a govorio sam ovdje u HS-u imamo konkretne podatke dakle materijale da iz grantova EU su predlagali Frani Barbariću da se krene u proces transformacije ka zelenim politikama TE Urinj da ide na plin, a baterije fotonapon i on je to odbio. I sad prema podacima koje smo dobili naručeno je još lož ulja valjda da zagade još Kvarner. Dakle, nevjerojatno s tim ćemo uskoro izać van u javnost. Dakle, taj HEP ono ne samo da čovjek ne zna svoj posao jer je pet milijardi kuna HEP u minusu nego se išlo zadužit za još šest milijardi, vidjeli ste da te stavke u proračunu nemamo tako da sve je to povezano i sve to apsolutno utječe na hrvatsko društvo, a onda posljedično tako jer mi svi živimo povezani, nitko nije Pale sam na svijetu, živimo povezani utječe i na hrvatsko društvo. Ono što podupiremo dakle uvijek nekako se trudimo, oporaba smo, kritiziramo sve što mi vidimo da bi trebalo bit drugačije, podupiremo onu potporu, ako sam dobro to pročitao ispravite me ako nisam, za mlade ribare, za kupnju novog plovila jel tako ribarske, pa evo ministrice podupiremo to i dobro je da mislite i na naše mlade ribare kroz kupnju prvog ribarskog plovila i mi u klubu Mosta taj dio evo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

Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je izmjena i dopuna odnosno prijedlog izmjene i dopuna dva zakona, jedan je Zakon o akvakulturi, drugi je Zakon o morskom ribarstvu. Uvodno hoću naglasiti nešto, a to je mi iz oporbe čest nas se stavlja u nišu i često nas se stavlja na način da mi samo kritiziramo i da nismo u stanju nikad ništa pohvalit, pa ja nekako imam potrebu reći sljedeće, ovdje ima ministara u ovoj Vladi ili u bivšoj Vladi iza ove najdugovječnijoj g. Plenkovića koji imamo prilike vidjeti u ovoj sabornici samo na aktualnom prijepodnevu i to zajedno dolaze sa šefom. A ima ministara koji dođu, stanu za ovu govornicu, brane svoje prijedloge zakona i to je jedna od tih ministara odnosno ministrica je ministrica Vučković ja mislim da nije bilo zakona osim ako vas nije bilo u Hrvatskoj da niste bili ovdje, da niste stali za govornicu, da niste branili zakon, da niste odgovarali na replike čak štoviše … bilo. Ja moram priznati da ja to cijenim, cijenim principijelno na taj način vi pokazujete dvije stvari. Prva stvar da vam je stalo do ovih zakona, da vam je stalo da ih vi obrazložite i da kažete zašto idete u izmjene i dopune jel zakon nijedan zakon nije uklesan u kamen i svaki zakon ide u izmjenu i dopunu. A druga stvar, zapravo da cijenite da čujete ono što ćemo mi kao saborski zastupnici reći, bez obzira da li ćete to u konačnici prihvatiti ili ne, ali čujete što mi imamo za reći. Sigurna sam da netko od vaših suradnika negdje pri nekakvoj drugoj, trećoj ili nekoj drugoj temi kaže, ali gledaj u ovoj raspravi je rečeno to i to jer to je smisao ove rasprave, nije smisao ove rasprave da mi sad jačamo mišiće, pokazujemo tko je pametniji i tko više zna, nego smisao je rasprave da ukažemo na sve. Tako ću i ja dio rasprave koristi konkretno vezano uz ove prijedloge, a dio rasprave vezano i uz ta uz ribarstvo i akvakulturu jer znate kad je uvijek to onda je o tome riječ. Budući da imamo zakone u dva čitanja ja lijepo molim da za drugo čitanje bilo bi nekako mi se čini pripremiti, dakle mi dobivamo u zakonima one izmjene gdje idu kune u eure. Ok, to moramo napraviti od 1.1. mi imamo eure da bi uopće mogli funkcionirati. Ono što bi bilo zanimljivo vidjeti i ono što bi bilo zanimljivo za nas sve gdje smo mi tu u svojim kaznama u odnosu na neke druge članice EU. Pritom ja ne mislim da trebate analizirat 27 zemalja, ali ne znam kad je riječ o ovom analizirajte Italiju ili neku zemlju pa da uopće vidimo gdje smo mi i to pretpostavljam da nije teško, gdje smo mi u tim kaznama. Da li smo mi drastični, da li su naše kazne, ja ne mislim da kazne, znate postoji ona uzrečica drakonskih kazni, kad imate drakonske kazne onda ih ne primjenjujete. Ja mislim da kazne moraju, moraju biti prava mjera i pravi način. To je jedna stvar i mislim da to možete pripremiti. Druga stvar je nešto čisto formalno. Vi mijenjate Članak 55., govorim o Zakonu o morskom ribarstvu. Dakle, Člankom 3. mijenjate Članak 55., između ostalog je tim Člankom 55. bio propisan u zadnjem stavku da ministar donosi pravilnik. Taj pravilnik temeljem zakona treba stupiti na snagu u određeno vrijeme. Mene zanima imate pravilnik, da li je u nekoj fazi, da li ćete ga ovim, da li ćete nekakve rokove ili nešto, to je nešto što možete formalno poboljšati do drugog čitanja da znamo gdje ste s pravilnikom. Ja često s ove govornice govorim o tome da treba biti oprezan s tim svim pravilnicima, da neke pravilnike trebate trebate izdefinirati. To je pravilnik kojim ministar propisuje provedbu potpora. Dakle, kad govorimo o potporama mi tu govorimo o potporama, vi načelno zakonom definirate potpore, ali načinu provedbe definirate pravilnikom. Dakle, onaj koji će uopće temu potpora njemu će biti baza pravilni, njemu zakon otvara vrata, a on će raditi to pravilnikom, pa me zanima gdje ste tu. Zatim, moram naglasiti jednu stvar, imali ste onu presudu Ustavnog suda i dobro je da ste to posložili, principijelno mene naučili, ja sad uvijek govorim i tu sam ovaj ovaj oprezna, ja sam vam arhitekta ovo sva ova znanja sam dobila vezan uz pravo koja mi je trebala za posao koji sam radila, kada ministarstvo donosi rješenje na to rješenje nema pravo žalbe nego ima pravo tužbe Upravni sud, pa ste onda i tu posložili takve nekakve stvari i tu treba biti oprezan. Ono što je zapravo hoću ovu svoju raspravu iskoristiti je za slijedeće. Dakle, ribarstvo je nešto što je uopće tradicija. Ribarstvo je nešto o čemu mi govorimo i govorimo često sa nostalgijom, ali govorimo i sa određenim potrebama. Kao što sam rekla i u replici ministrici nama je Jadransko more najveće na ovom svijetu. Netko tko uspijeva svladati i preploviti ili bilo šta je apsolutno se osjeća, mi se osjećamo jedno veliko more. Gledajući to u kontekstu Sredozemlja mi smo jedan zaljev. Gledajući to u kontekstu svjetskih mora malo smo more bez obzira na to sve zajedno što mi volimo se dičiti ili nečim drugim. Jadransko more ima u smislu prirode, u smislu funkcioniranja neke svoje zakonitosti. Ja sad stvarno nema potrebe da plašim bilo kog s morskim psima, ja sam ovaj godinama jedrim, zaista godinama jedrim i moram reći da sam ovaj obišla sve otoke, dakle sve što se je dalo obići. U svom poslu kad sam se bavila suglasnosti na planove i onda kad mi je neko doneso plan onda bi se ispostavilo da nema vala koju ja nisam ili znala ili nešto reći. Za sve to vrijeme jedrenja, a jedrim od '86., dakle nije to malo godina vidjela sam jedan jedini put morskog psa u Jadranu, jedan jedini put, nikad ga nisam vidjela. I sad čitam članak i zato sam i postavila pitanje o tome kako se temperatura mora Mijenja se. Malo pogledajte ja nekad znam to pogledati pogotovo kad pročitam neki zanimljivi članak onda volim pratiti, pogledajte kolike su sad temperature mora jer kad vidimo onu vremensku prognozu vi ih vidite. Ovo ljeto je temperatura mora u nekoliko navrata u Jadranu bila zabilježena 28 odnosno 29 stupnjeva. Temperatura mora. Na 32 su vam danas jakuzzi na kojem, dakle i to će sigurno dovesti do promjene biljnog i životinjskog svijeta u Jadranu. Ja ne kažem da će Jadranom krenuti sad morski psi napadati ljude ili ne znam kitovi ili bilo šta drugo stvarno mislim ne želim to, to reći, ali će sigurno dovesti do promjena. I to je nešto šta bi mi trebali imati na pameti. Sjećate se one alge koja je izašla iz jednog laboratorija u Nici i koja je zapravo ona je vrlo dekorativna, ja moram reći da kad ju gledate je vrlo dekorativna, ali je promijenila dio biljnog i životinjskog svijeta. Stvari više nisu iste. Dakle, nisu to više promjene za koje kažete promjene su stogodišnje, neke stvari planirate na stogodišnje, nisu to promjene. Mi to vidimo u 10-15 godina. Sad je bio samit vezan uz klimatske promjene gdje stručnjaci kažu da ono povećanje od 1,5 stupnja temperature koji je bio targetiran na određenu godinu da nemaju, dakle godina je bila 2030. na određeno povećanje, a 2050. na drugo, da apsolutno više ne mogu ni predvidjeti koje je to povećanje koje će biti. Dakle, stvari se jednostavno mijenjaju. Ono kad, znate kad radite s papirima sve odlično, kad radite s kamenom sve odlično, ali iza ovih naših zakona koji je riječ o akvakulturi, o morskom ribarstvu je živi svijet koji se mijenja, promjene koje se mijenjaju, nešto što je danas sigurno će se promijeniti kroz neko vrijeme. Kad gledate neke stare fotografije, čak i nisu tako stare fotografije, recimo 50-tak godina, što je bilo u svijetu, u tom podmorskom svijetu je drugačije nego danas. I ja mislim da kroz sve politike i politike koje jesu i politike, mi se sad, nama je već kodna godina 2030., kodna godina je 2050., znate nekad je bila kodna godina 2000. i mislili smo da će se s 2000. sve promijenit, neće, procesi jesu i zato koristim i ovu priliku da naglasim zadatak je ministarstva zaista da svojim politikama, ja ne mislim da neko ima čarobni štapić, ne mislim ni da neko ima staklenu kuglu, pa može vidjet što će bit, ali malo osluškujte i vidite koje su to promjene da budemo za njih spremni, hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovana zastupnica Boška Ban Vlahek, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana gđo. Zadro Omrčen, uvažena ministrice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. S obzirom da su ove dvije točke prijedloga zakona objedinjene najprije ću uvodno reći nekoliko riječi o Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu. Predloženim se zakonom osiguravaju pretpostavke za provedbu niza eu uredbi koje se odnose na kontrolu ribarstva, očuvanju ribolovnih resursa i zaštite morskih ekosustava, kao i provedba mjere potpore u okviru novog programa za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021.-2027.g. putem kojega se provodi Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021.-2027.. Napomenut ću da smo na kraju 2022. i da je zakon tek u prvom čitanju, pa se pitam opet ponovo je li moguće da mi kasnimo. Ribarstvo je grana gospodarstva od koje u svijetu direktno ovisi na milijune ljudi, a u Hrvatskoj više od 6 tisuća ljudi. Prema podacima DZS ribolovom se bavi ukupno 6.563 od čega gospodarskim ribolovom 3.015, a malim obalnim ribolovom 3.548 i vrlo je jasno zašto je potrebno ribarskim resursima upravljati na održiv način. Ukoliko želimo biti zemlja u kojoj je ribarstvo ne samo tradicija već i snažna gospodarska grana za ekonomsku sigurnost budućim generacijama nužno je promijeniti dosadašnje principe upravljanja. Jedinstvena pozicija hrvatske obale Jadranskog mora i članstvo RH u EU komparativne su prednosti našeg ribarstva da bude bitan čimbenik ne samo opstanka nego i razvoja priobalnih zajednica u dugoročnom smislu. Sinergija ribarstva i turizma dešava se u mnogim zemljama Europe, te je primjena već standardiziranog pristupa nužna i na našim područjima. Nažalost činjenice o stanju u morskom ribarstvu govore drugačije. Prema privremenim podacima DZS ukupan broj ribara u morskom ribarstvu u 2021. u odnosu na 2020. manji je za 0,3%. Ukupan ulov i uzgoj i proizvodnja morske ribe i drugih morskih organizama u 2021. manji je u odnosu na godinu prije za oko 5.870 tona odnosno za 6,5%. Od ulaska Hrvatske u EU ribarstvo se usklađuje i razvija uz veliku podršku sredstava iz Fonda za ribarstvo i pomorstvo pri čemu više koristi imaju velike tvrtke dok su manje, pogotovo ribarski obrti zapostavljeni i nemaju dovoljnu pomoć u pripremi projekata, te povoljan pristup financijskom tržištu prilikom javljanja na otvorene natječaje. Politika ribarstva je poprilično personalizirana tj. svodi se na utjecaj pojedinca vlasnika većih tvrtki, a mnoge aktivnosti su netransparentne i ribari saznaju što ih pripada i očekuje tek kada je sve praktički gotovo i već odlučeno. Komunikacija sa zainteresiranom javnošću je formalizirana i svedena na e-savjetovanja koja mnogi ribari ne prate jer nisu vični tome. Odgovorni za stanje u ribarstvu su Ministarstvo poljoprivrede i Uprava ribarstva koji uvijek kasne sa donošenjem programa i mjera. U zadnjih 5.g. nebrigom uprave za ribarstvo otišlo je u stečaj ili životari 8 od 14 priznatih ribarskih zadruga koje su trebale biti stalno pod nadzorom i da im se pomogne da opstanu jer su čuvari malog ribara poduzetnika, što je vrlo važno pri korištenju sredstava iz Fonda EU. Ribari, mornari, radnici u tim tvrtkama su potplaćeni i nezadovoljni, te napuštaju ulovne brodove tako da se pojavio problem stručne radne snage. Stanje u ribarstvu također uvelike ovisi o cijeni goriva, održavanju ulovne opreme, održavanju brodova, što za ribare predstavlja najveći materijalni rizik i izdatak, a to dovodi do nerentabilnosti bavljenja ovim poslom, tako da mnoge obitelji koje su živjeli od ribarstva napuštaju dugogodišnju tradiciju i odlaze u druge djelatnosti ili napuštaju zajednicu. Što se pak tiče Zakona o akvakulturi, željela bih posebno izdvojiti nekoliko činjenica vezanih uz akvakulturu. Pojam akvakultura uključuje uzgoj morske ribe marikultura i uzgoj slatkovodne ribe. Iako se ovim izmjenama i dopunama zakona čl. 5. mijenja, akvakultura i dalje ostaje strateška grana gospodarstva u RH. To je od izuzetne važnosti jer je dovoljna količina proizvedene domaće hrane najveće bogatstvo neke države, a upravo je ovo sektor koji proizvodi hranu uz to što zapošljava velik broj ljudi, te je pretežito vezan uz naša ruralna i otočna područja. Zbog toga su ribarstvo i akvakultura od osobite važnosti ne samo kao gospodarska grana već i zbog svoje tradicije i kulturoloških značajki. Ovdje moram podsjetiti kako su Ministarstvo poljoprivrede i Svjetska banka 11. listopada 2018. počeli provedbu projekta Strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva RH 2020.. Projekat je trajao 23 mjeseca, a krajnji rok izrade dokumenta je bio listopad 2020.. Ministrica Vučković je već u rujnu u 2020. na saborskom Odboru za poljoprivredu prezentirala Strategiju poljoprivrede i ribarstva. Vlada RH 23. rujna 2021. usvaja nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. pod nazivom „Više od farme“ koja je upućena u saborsku proceduru i kao takva usvojena. Tada nas je zanimalo, a zanima nas i sada što se desilo s ribarstvom i zašto je ono nestalo iz strategije. U njoj uopće nema odredbi vezanih uz ribarstvo, ribare i proizvođače u akvakulturi, proizvodnja riba i drugih morskih organizama, a koji su sastavni dio eu Strategije od polja do stola. Vjerujem da je dubinska analiza sektora i prijedlozi za njegov daljnji razvoj napravljena i plaćena. Pitam se hoće li prikupljeni podaci biti barem korišteni kroz izrade operativnog programa u ribarstvu kako potrošeni novac ne bi bio uzalud bačen u vjetar. u vjetar. RH sa svojom zemljopisnom raznolikošću i bogatstvom nezagađenih voda ima velik potencijal za daljnji razvitak istoga. Do novih površina moguće je doći reaktiviranjem zapuštenih bivših ribogojilišta ili izgradnjom novih. Ovo se prvenstveno odnosi na šaranske ribnjake dok je velik broj gorućih tekućica bogatih vodom prilika za pastrvske ribnjake. Domaće tržište nedostatno je s pastvom, a moguć je i izvoz svih vrsta slatkovodnih voda. Dodatni iskorak treba učiniti i iskoristiti s ponudom šire lepeze prerađevina od ribe za što također postoji interes. Treba napomenut da se velika količina ratarskih proizvoda koristi za ishranu slatkovodne ribe pa bi OPG-ovi imali siguran plasman i znala unaprijed planirati proizvodnju. Uz to obzirom na europski zeleni plan i poticanje kraćih lanaca opskrbe nužno je pokrenuti aktivnosti vezane uz jačanje slatkovodnog ribarstva koje će potaknuti i razvoj ostalih pratećih djelatnosti. Osim toga, slatkovodni ribolov može uz gospodarski značaj imati i sportsko rekreacijski. Dakle, puno je mogućnosti unapređenju ovog područja, naročito slatkovodnog ribarstva, imamo ponovno sve prednosti da budemo europska velesila, ali puno je tu posla naročito pred nadležnima u Ministarstvu poljoprivrede. Hvala lijepa. U ime predlagatelja sada će govoriti poštovana ministrica Marija Vučković. Izvolite. Hvala vam lijepa. Uz zahvalu svima na doprinosu i raspravi potrebno je kratko se osvrnuti na nekoliko navoda koji su istaknuti u prethodnim raspravama. Nećete mi zamjerit da ću kao članica Vlade istaknuti da komentari o HEP-u u kontekstu njezinih rezultata nisu točni niti precizni jer HEP ima sjajne financijske rezultate, a ovogodišnji rezultati su vezani za njezinu ogromnu ulogu u ublažavanju posljedica rasta troškova energije hrvatskim građanima, cijelom javnom sektoru koji nam pruža zdravstvene, socijalne, obrazovne sve sigurnosne i sve druge potrebne usluge kao i cijelom hrvatskom poduzetništvu, najprije onom malom i srednjem, a zatim i velikom. Također ću vam zahvaliti na komentaru koji se odnosi na kupnju prvog ribarskog plovila koje je ušlo nakon naših velikih napora jer se tome opiru institucije na međunarodnom nivou i takva mogućnost nije bila predviđena u programskom razdoblju '14.-'20. s obzirom da se uvijek ide na smanjenje resursa, no uspjeli smo se izboriti barem za prvi brod onima koji spadaju u mlade. Nadalje ću reć što se tiče prijenosa podataka da je to veliki zahtjev pred našim ribarima, no on se već godinama primjenjuje. Oni su prošli strašno tešku i važnu preobrazbu i to ide normalnim putem i ići će i dalje. se tiče daljnjih primjedbi zahvalit ću zastupnici Mrak Taritaš na činjenici da je primijetila dolaske u Sabor, da ovo je najviše zakonodavno tijelo RH, potrebno je ovdje zastupati svoje stavove i zakone i uvijek ću kad je moguće to raditi, također cijeniti svaki doprinos diskusiji. Što se tiče komentara o pravilniku, pravilniku koji je vezan za postupak i detalje oko potpora, on je u pripremi, on će biti na vrijeme. Bilo bi dobro detalje potpora precizirati i zakonom, no nama to nije moguće na to smo se više puta osvrtali i u korespondenciji s drugim tijelima državne upravo osobito Ministarstvom pravosuđa i uprave jer način je prilično vezan, način, uvjeti, kriteriji vezan je za europsku pravnu stečevinu. U ovom dijelu ona se zna prečesto mijenjati i nama je to nama nama to nije lako i donijelo bi administrativno opterećenje stavljat u zakon, no svakako s detaljima želimo uvijek na vrijeme upoznati javnost. Vezano za Ustavni sud, presudu, nemogućnost žalbe više smo se puta osvrtali i na ovo pitanje, jednostavno sve se donosi u jednom tijelu pa nije moguće imati žalbu, eto to je jedini razlog, Vezano isto tako za promjene koje se mogu očekivati, naše je znanje o tome potrebno nadograditi, mi nastojimo uključiti znanstvenike, ozbiljno se time posvetiti, a predviđena su značajnija sredstva za inovacije. Što se tiče osvrta zastupnice Ban Vlahek, ja bi u najboljoj namjeri zaista, nemojte mi na tome zamjeriti, predložila da ipak malo bolje uđemo u statistiku. Kad govorimo o ulovu i padu ulova to nije rezultat niti našeg rada, niti gospodarske aktivnosti nego činjenice da mi moramo smanjiti ulov u području morske plave ribe, da nam je točna stopa propisana i da smo jako zadovoljni što uspijevamo održati u pregovorima za jer nam je to važno ulov male morske ribe iznad 50.000 tona. To nam je zadano, za to se borimo u prijelaznom razdoblju, a moramo smanjivati upravo za ove otprilike brojke koje ste naveli, to je tako. Dalje, što se tiče činjenica mi donosimo sada da nam je komisija odobrila nedavno operativni program, opet smo 9. ili 10., ne posljednji kao što je to nekad bilo jer 9. ili 10. smo u Europi prije nije se moglo cijeli je zakonodavni okvir kasnio. To neće imati nikakve posljedice niti na donošenje pravilnika niti na usvajanje operativnog programa od strane Vlade jer je to već u propisu, niti na provođenje mjera. Kad govorimo o strategiji koja je rađena od strane Ministarstva poljoprivrede, a u suradnji sa Svjetskom bankom na temelju projekta koji je Svjetskoj banci dodijeljen i sporazuma u listopadu 2018.g. ribarstvo nije moglo biti u ovoj strategiji jer je ribarstvo određeno posebnom politikom zajedničkom

E sada, kolega Miletić jeste vi sigurni da, da je to povreda Poslovnika, a ne replika? Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ministrice vi znate, ako ne znate ja ću vam sad reći ponovo da vas poštujem i za vas npr. ništa nisam čuo, ali

lijepo sam vas pitao unaprijed, mislim potpuno je besmisleno tako nastupati jer imate pravo govoriti u niz oblika, upravo sam vam zato rekao zašto ne replika, mogli ste lijepo repliku naravno da je pravo, a moje je pravo da dam onda opomenu. Kolegice Ban Vlahek jeste vi isto replika? **Ban, Boška (SDP)** Ja također inzistiram, ne povreda Poslovnika također imam pravo reći jer imamo dovoljno, imamo premalo replika da bi se mogli na ove važne zakone toliko osvrtat. Uglavnom poštovana ministrice također vas cijenim, međutim dotaknuli ste se HEP-a, lijepo ste ga nahvalili ali niste rekli koliko je HEP u minusu, koliko ih čeka minusa. Nadalje, puno ste toga rekli ali evo osvrnut ću se i na ono što ste rekli vezano uz moje izlaganje Državnog zavoda za statistiku. Pa što da onda gledamo, ako ne podatke i brojke Državnog zavoda za statistiku? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro dobijate opomenu jer je to bila replika. Sad idemo na stvarne replike, ružno je, ružno je zlorabiti povredu Poslovnika, ali, pogotovo svjesno to raditi, ja vas molim da to ne činite. Vi nešto dobacujete kolega? Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Ministrice pustimo ove naše istražitelje, oni istražuju po cijele dane svih. biti ništa od toga, nego sam vas htio pitati jer slušam ove rasprave, poprilično su široke i ne idu baš uz samu temu ribarstva, a interesantno je recimo za naše ribare pogotovo ove malo u malom obalnom ribolovu što se događa u tom prostoru, koliko danas imamo tih povlastica. Vidimo da se liste ažuriraju. Kakve su mogućnosti da se uđe na tu listu jer smo otišli iz nekih vremena davno kad su svi mogli biti ribari i svi su mogli imati sve alate. Danas je to ograničenje i cijelo vrijeme pričamo o tim ograničenjima i zašto lovimo ili moramo loviti manje. Ne zato što ne bi znali uloviti više nego jednostavno ne smijemo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana ministrica. **Vučković, Marija (HDZ)** Evo kao što sam rekla zahvaljujem, znači što se tiče ulova, smanjenje ulova se mora događati i proizlazi prvenstveno iz obveze smanjivanja ulova male plave ribe. statistika u ribarstvu i akvakulturi je generalno jako dobra. Unatoč smanjenju ulova vrijednost raste godinama i to je tek ove godine donekle povezano s inflacijom, međutim ta vrijednost raste kontinuirano godinama. Akvakultura raste. Mi imamo danas oko 2.000 dionika u sektoru ribarstva, međutim kad govorimo o akvakulturi tu imamo 3.000 zaposlenih, imamo očekivani ubrzo rast na 3.450, imamo kontinuirani značajan dvoznamenkasti u posljednje 3 godine rast to već možemo smatrati trendom i naravno trudit ćemo se raditi i bolje. I da to je rezultat prije svega napora onih koji se bave time, svijesti da moramo više očuvati okoliš, obnoviti stokove, tražiti neke druge djelatnosti, ali i politike ove Vlade …/Upadica: Poštovana ministrice pozivamo se često na europske uredbe, međutim temeljem tih uredbi svi ribari na području EU bi trebali biti isto tretirani. Međutim, kakvu situaciju mi imao, evo primjerice izdvojit ću Italiju gdje za prodanu ribu na burzama ribari ne plaćaju ne plaćaju PDV ali imaju i dostupne burze što naši ribari u pravilu nemaju. A jednako tako Talijani sve što prodaju sa broda je njihova čista zarada. Međutim, naši su ribari isto tako nekad prije smjeli prodavati sa, sa broda, ali sad imaju uveden limit odnosno sada moraju imati fiskalne kase i sve to prikazati Poreznoj upravi. Otkud tolike različitosti? Hvala. **Reiner, Željko Zahvaljujem gospođo Vukovac na pitanje. Dakle i sada je i kod nas pod određenim uvjetima omogućena prodaja pod uvjetima koji su propisani propisom sa broda. Također što se tiče generalno prve prodaje odredbi koji se odnose na prvu prodaju, na prodaju na iskrcajna mjesta, na odobrene objekte doista je posljednjih godina, doista su posljednjih godina značajno ove odredbe ako se tako može reći slijedom preuzimanja pravne stečevine pooštrene, no one se na jednak način trebaju primjenjivati na razini cijele EU. Mi imamo dosta takvih pitanjima, tamo gdje možemo odstupiti i učiniti olakšicu ovom sektoru, koji da nalazi se i pod teretom takvih administrativnih opterećenja, činimo, a ako možemo i više. Pogledat ćemo svaki prijedlog pa ćemo pokušati. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovana ministrice, dakle nama je ustavno pravo je da jedinice lokalne samouprave planiraju svoj prostor. U postupku prostornog planiranja se planiraju i prostori koji su namijenjeni za akvakulturu. Za jadranske općine u samom startu kad je krenula nova generacija prostornih planova tad su nekako svi su inzistirali svaka, svaka općina je nekako prepoznala da bi tu trebala biti neka marina, neka turistička zona, prema akvakulturi su bili vrlo, vrlo oprezni čak štoviše jer je bila priča da je veliki zagađivač, da u blizini ne može, tokom vremena kroz procjene utjecaja na okoliš i sve ostalo se pokazalo da tome nije tako. Vi ste tu i sad govorili i o značaju akvakulturi i napretku, recite mi koje je vaše iskustvo vezano uz akvakulturu i da li imate i dalje prijepore vezano uz prostorne planove ili je to ipak nekako došlo na razumu mjeru jer ti strahovi koji su, kad je iracionalno nešto nema tu pameti, Vučković. **Vučković, Marija (HDZ)** Zahvaljujem vam na pitanju. Moje iskustvo u ovom pogledu je, ako to smijem reći, je skromno, najprije većina koncesija je dodijeljena, čak većina koncesija prije mog mandata, tako da su i problemi u mom mandatu manje dolazili do izražaja slijedom tih okolnosti. Mi smo dosta tih problema u razgovorima tad, toga se sjećam jer sam tad bila državna tajnica, otklonili prilikom donošenja Zakona o akvakulturi, meni se čini da je to bilo u Narodnim Novinama 130 iz 2017.g. 2017.g. i mi danas dodjeljujemo dozvole, usklađujemo se sa posebnim propisima, za svaku koncesioniranu česticu treba biti posebna dozvola i evo po mom skromnom iskustvu zasada nema velikih problema što se tiče potencijala za razvoj ove djelatnosti, određena ta neslaganja što se tiče nekorištenja prostora su znača…, prostora

Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovana ministrice, ribarstvena politika baš kao i poljoprivredna politika velikim je dijelom uvjetovana europskim pravilima, no isto tako mi imamo mogućnosti birati određene mjere koje ćemo kroz operativni program provoditi. Jako je pohvalno to što se kroz te nove mjere koje ćemo uvesti planira poticati mlade ribare i generacijsku obnovu, planira se uvesti više proizvoda ribe i dakle općenito iz akvakulture u škole i u naše vrtiće, ali isto tako investirati u tvornice za preradu ribe i ribljeg otpada. Također znamo da su ribari kao i cjelokupni sektor koji vi pokrivate bili izloženi velikim energetskim udarima, plavi dizel je bez obzira na intervencije Vlade rastao i Vlada je tu intervenirala jer znamo da 30% ustvari cijene ribe čini gorivo, pa me zanima možete li nas podsjetiti što sve Vlada učinila…/Upadica Reiner: Hvala/…kako bi ublažila Hvala vam lijepa na pitanju. Mi smo imali u kontekstu izloženosti hrvatskih ribara i proizvođača i prerađivača u akvakulturi, mi smo donosili naravno niz mjera, dio mjera su bile potpore male vrijednosti, dio mjera su isto tako bile odobrene potpore od strane Europske komisije koje su se, koje su se isplaćivale ribarima i proizvođačima u akvakulturi. Podsjetit ću na 75 milijuna kuna iz državnog proračuna ove godine, no to nisu bile jedne jedine mjere, pored toga smo mi svakako nastavili raditi programe male vrije…, malih vrijednosti koji su otprilike redovito bili vrijedni 30 milijuna kuna. Nadalje, našim naporima za vrijeme predsjedanja mi smo uspjeli, naravno uz potporu i drugih država i razumijevanje Europske komisije, mi smo uspjeli 2020.g. kad se pojavila ova svjetska zdravstvena kriza dobiti suglasnost

u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Josip Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče. Poštovana ministrice, evo želim nešto i ja reći u ime Kluba HDZ-a o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu i Zakona o akvakulturi u prvom čitanju. Mislim da to područje itekako interesantno iako kažem često u saboru ne raspravljamo puno ni previše o tome, tome prostoru streme mnogi, pogotovo u obalnom dijelu naše domovine i nekada davno smo htjeli postati dio neke zajedničke politike EU, pa se to odnosi naravno i na ribarstvo. Zato i ovi zakoni kroz primjenu uredbi i kroz primjenu direktive pokušavaju se i usklađivati tj. ostvariti ono za što je zakon namijenjen, a to je da da području ribarstva, u ovom slučaju i akvakulture određene mogućnosti da bude više ili bolje nego što je to bilo dosada. Kroz ovaj zakon određujemo znači i ciljeve i način gospodarenja i zaštite bogatstva mora, kao i načine obavljanja samog ribolova. Da bi se uskladili sa ovom pravnom stečevinom EU u dijelu potpora u ribarstvu, kao i u dijelu upravljanja resursima i flotom predlažemo ovaj zakon i danas ćemo ga raspraviti u prvom čitanju. Možda je moglo ovo ići i po hitnom postupku jer tu su neki članci poprilično vrlo jasni, ali dobro. Ono što je drugo važno kod ovog prijedloga je usklađivanje svih zakonodavnih aktivnosti koje smo proveli za mnoge druge područja i zakone u smislu toga da uvodimo euro u RH, tako da su brojne odredbe kroz ove izmjene ustvari brojčane i mijenjaju kune u euro kad govorimo o nekim prekršajnim i kaznenim odredbama. I ono treće što se događa kroz ove izmjene jest normativno uređenje i usklađivanje sa nekoliko uredbi što bi nam trebalo omogućiti znači najprije donošenje i provedbu mjera potpora u okviru programa za ribarstvo i akvakulturu u RH za 2021.-2027.g., čuli smo milijardu i 800 milijuna kuna europskih sredstava i 700, nešto više od 700 milijuna kuna sredstava same RH, znači 2,5 milijarde u 7.g., gotovo 350 milijuna kuna godišnje potpora koje trebaju našim ribarima. Drugo, stvoriti pretpostavke za donošenje Pravilnika o provedbi potpora za sufinanciranje mjera strukturne politike. Treće što je važno svakako u skladu s odlukom ustavnog suda od 20.10.2020.g. potrebno je urediti pitanje pravnog oblika akata kojima se dodjeljuju potpore, mislim da je ministrica bila tu vrlo jasna u izričaju. Više-manje to je sve što se odnosi na ovaj zakon, ali prostor ribarstva je podosta širok i kažem posebno u dijelu nas koji živimo na moru, na otocima, na obali promijenile su se mnoga naša iskustva i promijenili su se mnogi naši običaji, tako da se sjećamo i danas vremena kada su svi mogli biti ribari i sadašnjih vremena u kojima ne mogu svi biti ribari i vrlo jasno je to strukturirano i vrlo je jasno tko što radi. Kad znamo da na obali, na moru našem plovi preko 120, 130.000 raznih brodica, a vidimo brojku ukupnog broja ribara 3,5, 4.000 brodica jasno je da jedan veliki broj može spadati samo u onaj, ajmo ga nazvati tako sportski ili rekreacijski ribolov. Ovdje sam malo govorio o malom obalnom ribolovu koji je bio tradicija života na otocima i na obali, ali ulaskom u EU prihvatili smo određena pravila i svega 3,5 tisuće ljudi u RH ima pravo dobiti povlasticu za mali obalni ribolov temeljem liste i ta lista se ažurira godišnje. Mnogi na nju žele ući jer daje određene povlastice više od sportskog i rekreacijskog ribolova, pogotovo u dijelu mreža stajačica koja znaju doprinijeti više nego što to možemo možda učiniti s nekim drugim alatima. Ali kad govorimo o onome što je nama važno, a to je i ministrica spominjala i to smo pokušali kroz ovu raspravu u onom dijelu o malo prikazati je ukupna proizvodnja cijelog tog ribolovnog sektora. Imam podatke ovdje koji govore da je to u 2021. bili na nivou nekih 84.000 tona. E sad kada gledamo što radi Kina, što rade Indonezija, Indija i Peru mi nismo

Kad govorimo o naših 85.000 određenih proizvoda naravno da smo se pomakli sa nekih mjesta koja su bila zadnja, ali naravno da postoji i puno prostora. Međutim, kako mi često sebi namećemo određena ograničenja jer želimo sačuvati riblji fond, želimo da taj resurs traje naravno da onda moramo ograničiti i same ulove u ovom našem dijelu Jadrana gdje nam se čini da zaista ima puno ili uvijek puno ribe, međutim pokazuje vrijeme da nije to tako i da ono što se često spominjalo kad govorimo o ribolovu da mnogi i drugi mogu loviti u našem moru, to danas jednostavno postaje problem. I mi smo prošle godine kad govorimo upravo o kvoti plave ribe na negdje 55.000 tona što je gotovo 10.000 manje nego godinu dana prije, a sada se želimo održati na 50 ako sam dobro … čuo, tako da u tom segmentu kada mi vremenski želimo u toku godine odrediti periode kada ne smijemo loviti, kada želimo područno odrediti područja na kojima ne smijemo ili nećemo loviti, jasno je da se taj resurs ili mogućnosti ukupno smanjuju. Ono što je svakako dobro jeste to da su proizvodnja tj. akvakultura u smislu drugih vrsta ribe, posebno tune, ne znam lubena ili nekih drugih podlanica jednostavno tu proizvodnja raste i imamo resurs koji može donositi više. Kad govorimo u vrijednosti o kojoj je govorila ministrica, mislim da je i taj resurs pokazao da možemo financijski prolaziti bolje i proizvoditi više, naravno računajući na to da se određenim ograničenjima koja imamo u ulovu ribe jednostavno možemo zadržati politiku ribolova profitabilnom da uz potpore i subvencije možemo omogućiti ribarima da se i dalje bave tom djelatnosti i da na taj način funkcioniramo unutar zajedničke politike EU. Ono što nas može sigurno mučiti je evo imamo ovdje i neki podatak koji govori o prosječnoj godišnjoj potrošnji proizvoda ribarstva u EU on se kreće negdje oko 12 milijuna tona ili 23 kg po glavi stanovnika dok je on u Hrvatskoj negdje oko 9 kg, znači da mi ribe možda i ne jedemo dovoljno. Mnogi kažu da je nedostupna, da je skupa da jednostavno nije dostupna građanima, ali činjenica je da mi jesmo morska država, da imamo resurs i da tu postoje prostori. Iako mnogi kažu da ribarstvo nije profitabilna djelatnost i da tu zaista treba puno truda, puno skupih alata, puno se toga mora uložiti da bi se ostvarila određena dobit mi ribara imamo i sa svim ovim povlasticama koje imamo i mogućnostima koje smo sami slagali kroz ovih evo sedam godina unutar same godina, ustvari pardon devet godina unutar EU, već je 2022.g. mislim da doprinosi zajedničkoj politici, da čuvamo naše resurse, pogotovo Jabučku kotlinu tamo koja je vrlo važna za riblji fond i da omogućavamo mnogima da kroz mnoge dozvole koje su im dostupne, govorim o sportskom rekreacijskom ribolovu, malom obalnom ribolovu itd. za sebe, za svoj nekakav gušt i mogućnosti love u Jadranskom moru ono što misle da mogu. Naravno da postoji sivi prostor, prostor koji se ne evidentira. Ne možemo reći da su statistike savršene, ali mislim da je i ministarstvo i Vlada učinila maksimum mogućnosti da to evidentirati. Potrebno je tu puno rada inspekcija, potrebno je tu puno određenih drugih aktivnosti, ali mislim da sve u svemu evo pokazuju brojke da idemo u pozitivnom smjeru, a ova dva zakona i izmjena ova dva zakona doprinese tome da možemo provesti programe, ovih sedam godina ispred nas i da možemo pomoći ribarima kao što mi to činimo i do sada kroz mnoge načine. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Poštovani predsjedavajući, poštovana ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, glavni razlozi donošenja ovih zakona su usklađivanje sa trenutno važećom pravnom stečevinom EU kroz prvenstveno prvenstveno ažuriranje popisa propisa EU koji su na snazi u dijelu koji se odnosi na potpore u ribarstvu, te u dijelu koji se odnosi na upravljanje resursima i flotom kao i brisanje onih koji su u međuvremenu stavljeni van snage, te pružanje dodatne jasnoće u pripremi i donošenju programskih dokumenata temeljem kojih su državama članicama na raspolaganju sredstva iz strukturnih fondova namijenjenih ribarstvu. U skladu sa Odlukom o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom i zaključka Vlade Republike Hrvatske o provedbi zakonodavnih aktivnosti povezanih sa uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj potrebno je jasno izmijeniti određene odredbe zakona kako nas je izvijestio predlagatelj, odnosno poštovana ministrica. Dakle, ribarstvo je u kolapsu. Ribari tvrde baš kao i ostali poljoprivrednici u svim sektorima povisila se cijena repromaterijala prvenstveno nafte, odnosno plavog dizela, a cijena ribe ostala je ista uz manja povišenja cijena što ne pokriva njihove troškove. Kolega Marin Miletić spomenuo je, ali ja ću i ponoviti jer je važno. Dakle, ribari baš kao i njihove kolege ratari i stočari smatraju da je nakon 30 godina, a pogotovo nakon ulaska u EU došlo vrijeme da se plavi dizel ukine i da baš kao svi poljoprivrednici u EU i oni toče eurodizel. Plavi dizel nema istu kvalitetu kao eurodizel zbog boje koja se u njega stavlja i djelomično ostaje u sustavu motora, a najbolje se to vidi na filterima goriva. Zbog teške situacije u poljoprivredi i ribarstvu traže da se ukinu sve trošarine na gorivo za poljoprivredu i ribarstvo čime bi im se omogućila veća konkurentnost na tržištu. Možda ste čuli ribare kako govore da ne mogu dići cijenu ribe, jer zapravo narod nema novca. I u tome ima istine. Ali da se išlo raditi više-manje ono što su predlagali sami ribari već dugi niz godina situacija bi bila puno bolja. Ribari smatraju prvenstveno da su burze jedan od ključeva boljeg poslovanja ribara, a nemamo ih. Pa ću onda ponoviti primjer Italije, gdje za ribu prodanu na burzama ribari ne plaćaju PDV. Jednako tako, Talijani sve što prodaju s broda je njihova čista zarada sve temeljem europskih uredbi. Nekada ranije su i naši ribari smjeli prodavati ribu do limita od par tisuća kuna, a sada imaju obvezu fiskalne kase. Ribari zapravo žale za vremenima kada se samo plaćalo mirovinsko, socijalno i paušal državi, jer od kad im je nametnuta obveza prelaska u obrtnike kako sami tvrde sve im je krenulo nizbrdo. Veliki problemi su kažu im poticaji, poticaji i razno razne mjere drže ribare na infuziji i nije to pravo, ozbiljno poslovanje kakvim bi se oni htjeli baviti. Istodobno objava Strategije od polja do stola i Strategije bioraznolikosti značajna je sama po sebi u vrijeme kada se intenzivna poljoprivreda i ribarstvo smatraju najvećim pokretačima gubitka bioraznolikosti. Objavljivanjem ove dvije strategije u isto vrijeme EU potvrđuje da destruktivni prehrambeni sustavi ne smiju više biti norma u EU, odnosno u Europi. Strategija naznačuje da je Komisija također primijenila ključne pouke nedavne pandemije. Konkretno zdrav planet planet je preduvjet zdravog ljudskog društva. Znanost mora usmjeravati postupke politike, a kriza se mora rješavati prije negoli izmakne kontroli. No, je li naše ribarstvo doista toliko destruktivno ili se zapravo radi o nekim drugim ribarima koji devastiraju Jadran, ali to nisu naši mali ribari. Baš poput velikih sustava koji intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom na nekoliko tisuća hektara diljem Slavonije, Baranje i Srijema izrabljuju naše zemljište bez primjene potrebnih mjera zaštite tla i prirode što paralelno mali OPG-ovci ne čine. Da, potrebno je uspostaviti održivi ribolov u biološkom, gospodarskom i socijalnom smislu. Ukupan izlov treba uskladiti sa kapacitetom bioloških resursa, odnosno odgovorno upravljati štokovima gospodarskih vrsta ribe. Za to je potrebno u suradnji sa znanstvenim institucijama utvrditi veličine štokova, odnosno bio mase izlovljavanih vrsta, odrediti godišnji prirast i u skladu sa time propisati ribolovne kvote. To je potrebno učiniti u suradnji sa zemljama sa kojima dijelimo Jadransko more, jer se radi o zajedničkom ribolovnom moru i pripadajućim resursima koji ne poznaju nacionalne granice. Također je potrebno unutar ovih izmjena predložiti, da ukoliko netko ne obavlja uzgoj na pomorskom dobru više od dvije godine što se vidi iz očevidnika i inspekcijskim pregledom pregledom na terenu, a ima dozvolu za uzgoj kroz izmjene i dopune definirati ukidanje dozvole. Naime, pored oduzimanja dozvole za uzgoj trebao bi ići i prijedlog za oduzimanje koncesije jer se isto pomorsko dobro ne koristi i s time gospodarstvo i proračun Republike Hrvatske gubi sredstva, korisniku ostaje u obvezi samo plaćanje fiksne nadoknade. Potrebno je i definirati i omogućiti periodično korištenje koncesijske površine za odmor lokaliteta u slučaju opredjeljenja uzgoja sa odmaranjem površina. Ribari su nam se požalili između ostalog i na problem raspodjele kvota tune između ribara i uzgajivača, ali i na poteškoće prilikom dobivanja koncesija. Ovo napominjem iako nije predmet današnjih izmjena, ali mislim da je važno da se ipak čuje. Kako šturi i nedovoljno precizni podaci pokazuju udjel cjelokupnog Sektora ribarstva u bruto domaćem proizvodu Republike Hrvatske ne prelazi skromnih 1%. Ali s druge strane utjecaj i važnost ribarstva u Hrvatskoj posebice za priobalno i otočno stanovništvo ne mjeri se na adekvatan način, jer je prema istraživanjima barem 10000 osoba direktno zaposleno u ribarstvu. U skladu sa nekim drugim zemljama članicama gdje se broj osoba direktno zaposlenih u ribarstvu množi sa 10 da bi se dobio broj osoba koji ovise o ribarskoj industriji, taj se broj onda penje i na 100 tisuća osoba koje ovise o stanju ribarske industrije. Stoga je jasno da taj segment industrije zaslužuje jasnu strategiju s vrlo preciznim naznačenim ciljevima i rokovima njihova postizanja. Koristim priliku istaknuti kako Hrvatska osim formalnih strategija uslijed zahtjeva koje pred nas stavlja EU od svog nastanka nije imala pravu, stručno definiranju strategiju ribarstva. Jasno je kako se hitno mora napraviti strategija koja će obuhvati sve aspekte ribarske industrije te definirati važnost ribarstva ne samo za priobalno i otočno stanovništvo već i za komplementarnu industriju posebice za turizam. Nadalje, potrebno je maksimalno pojednostaviti propise, iskoristiti sve mogućnosti koje pruža regulativa zajedničke ribarske politike EU čime se ribarima olakšava i omogućava jednostavnije obavljanje ribolova uz uvažavanje mjera odgovornog ribolova. Za kraj želim istaknuti značaj jasno definiranog razvoja i riboprerađivačke industrije i akvakulture. Obje grane ribarske industrije imaju slične probleme. Konkretno nedostaje diversifikacija proizvoda jer su riboprerađivači uglavnom fokusirani na proizvodnju manje vrsta konzervi te soljene ribe, a u akvakulturi je situacija još lošija jer se uzgaja tek nekoliko vrsta riba pri čemu je rijetko zaokružen kompletan ciklus proizvodnje od ikre do gotovog a slično je i u školjkarstvu. Pri tome su uzgajivački dodatno opterećeni lokalnim politikama koje uglavnom priječe razvoj akvakulture ograničavanjem previđenih područja. Problem lokalne politike je također izražen i u drugim granama ribarske proizvodnje jer lokalni prioriteti uglavnom nemaju nikakvih dodirnih točaka s nacionalnim prioritetima što je posve apsurdno. Stoga se izrade sveobuhvatne strategije ribarske industrije koja bi tada poštivala i, koja bi se tada poštivala i njome se rukovodila cjelokupna država ali i lokalna administracija nameće kao logično i nužno rješenje. Moram ukazati i na potrebu uključivanja ribara i onih na koje se ribarstvene politike odnose uz cjelokupan proces donošenja propisa. Ključno je njih pitati koje su njihove potrebe i onda te potrebe implementirati u propis. Sve ostalo je krivo. Mada ovo pravilo vrijedi i za kompletnu poljoprivredu. Hoće li u konačnici ova dva prijedloga zakona koja su nam na dnevnom redu pomoći našim ribarima ili ćemo samo promijeniti valutu plaćanja kazni iz kune u euro preostaje nam tek za vidjeti. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata sad će govoriti poštovani zastupnik Nikša Vukas. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ministrice sa kolegicama i kolegom, zastupnice i zastupnici, pa evo čuli smo već manje-više kroz raspravu dvije teme, prijedlog Zakona o morskom ribarstvu i o akvakulturi i ono što mene kao čovjeka s mora odmah to asocira da vidimo gdje je to naše ribarstvo, gdje je to akvakultura mislim da bi prije svega trebali se vratiti malo u povijest zašto su se uopće ljudi bavili ribarstvom, zašto su ostali, to im je bio jedini izvor da prežive. Znači jedino im je bilo da prežive, tako su se stvorile civilizacije, pa su se stvorile lučice, pa oko lučica se počeo stvarati nekakav život i mislim da prije svega ovaj naš zakon o morskom ribarstvu jer smo turistička zemlja, mediteranska zemlja koja praktički da nemamo tog, tog našeg mora bili bi ono po meni baš baš katastrofa jer šta bi imali. Kad vidimo nemamo proizvodnje, nemamo ništa imamo znači još taj turizam i naše more, da trebamo vidjeti kako pomoći tim našim ribarima kojih je nažalost sve manje i manje. Ostajemo mali dio u tom ribarstvu ljudi koji su stvarno došli do neke flote koji imaju zaposlene radnike, ali većinom je tih naših profesionalnih ribara u našim gradovima sve manje imanje i zato i postoje te povlastite jer da je to dohodovno i da ti ljudi mogu živjeti bez pomoći države i bez povlastica ne bi se te povlastice ni donosile. Međutim, ono što moramo pogledati kad danas razgovaramo i o morskom ribarstvu i o akvakulturi da iako kako kažemo da je mali udio ljudi koji se bave morskim ribarstvom u ukupnom BDP-u, ali je ogroman značaj tih naših ljudi koji se bave ribarstvom za sam turizam i za turističku ponudu kad vidimo na šta se vežu naši restorani i meniji, riba je tu najzastupljenija, a i mi moramo svakako pomoći tim našim ribarima da im država pomogne i ovaj i ovi novci od 2021. do '27. čini mi se da sam zapamtio ministricu negdje oko 300 miliona eura od europskih fondova i 100 miliona eura od Vlade RH. Mislim da je to dobro, samo trebamo napraviti uvjete da imamo kome to dati. Najgore bi bilo da novci ostanu i da ih ne povučemo, da ih nemamo kome dati. Prema tome, ja ću vam reći ono šta ja mogu reći šta te naše ribare muči. Prvo muči ih iskrcajne luke, tu imamo veliki problem. Imate npr. u Dubrovačko-neretvanskoj županiji imate Slano koji kaže ne želim da dolaze iskrcavati ribu i da nam rade pomutnju, imate uvalu Prapratno gdje oni dođu polu na divlje i onda se tu ti ljudi žive, baca se nešto u more, to dođe na plažu, prema tome veliki problem i mislim da ako želimo pomoći tim našim ribarima da moramo vidit kako omogućit u svakoj županiji, u svakim mjestima da targetiramo gdje, gdje imamo ribare, gdje im je pogodno da napravimo lučice za iskrcaj jer to je rak rana jer nažalost ribari su postali nepoželjni kad treba iskrcat ribu, ali jako su poželjni kad treba doći u restoran i pojest dobru ribu na meniju. To je jedna stvar. Druga stvar, moramo definirat i poboljšat kako da naši ribari dođu do plavoga dizela. To je veliki problem, veliki je problem oni čak i mogu imati kvote i oni nisu zadovoljni tim kvotama količinskim nego su nezadovoljni jer su ovisni u pojedinim županijama o samo o samo jednom distributeru, tom distributeru nije primaran taj plavi dizel i zna se dogoditi da stvarno ribari, da im je može teže doći do plavoga dizela nego samo sam taj otići na more. I treća je stvar što moramo biti svjesni, realni da je Jadran naš sve siromašniji sa ribom. Sa jedne strane moramo dopustiti ribarima da od toga žive, a s druge strane moramo Jadran čuvati od prevelike devastacije. Vidio sam da nismo uspjeli ispregovarati sa Europskom komisijom za ove obalne mreže potegače tradicionalne šabake migavice kako su se zvale da to nismo uspjeli i to mi je više žao zbog neke tradicije da nije ostalo doduše malo je tih ljudi koji to i znaju više raditi, ali im je žao zbog tradicije jer to ljudi su se godinama jedino na taj način su i mogli preživjeti jer praktički nije bilo takvih brodova, nije bilo takve tehnologije pa su ljudi na ruke vukli te mreže. Čak su se dokumentarni filmovi snimali i o tim migavicama potezačama, šabakama, uzmite kako hoćete. I žao mi je što nismo uspjeli to ispregovarati u Europskoj komisiji da nam ostane kao nekakva nematerijalna baština i da barem iz generacije na generacije ljudi znaju kako se to prije ribarilo. ono kako ja vidim da mi ćemo morati veliki aspekt položiti na aquakulturu, jer ja mislim da mi nećemo moći naše restorane i naše hotele zadovoljiti sa ribljim fondom ako aquakulturu ne pojačamo. Jer ja mislim da maknemo uzgajivačnice koje se bave aquakulturom pitanje kakva bi ponuda bila uopće u restoranima. I sami znate da je u moru sve manje ribe. Prije što se ulovilo sa jednom mrežom, sad se mora baciti 50 mreža. Netko prije što je ulovio u kilometar, sad mora baciti 10 kilometara. Prema tome, mislim da tu moramo prije svega vidit, da moramo pomoći našim ribarima da ne idemo samo u represivu, da ih samo ne kažnjavamo. Trebamo ih i s jedne strane educirati, a s druge strane trebamo im pomoći da ovi novci koji su osigurani dođu do njih. Ono što prije svega cijelo vrijeme smo govorili treba nam burza ribe, burza ribe, burza ribe. Međutim kad se otvorila burza ribe mi smo je brzo zatvorili jer nismo imali toliku količinu ribe koja je došla na tu burzu i to je cjelokupna slika našega ribarstva. I mislim da s jedne strane nam ribarstvo polako izumire, ali s druge strane da ćemo to nadomjestiti sa aquakulturom. I sa aquakulturom trebamo biti oprezni pogotovo sa tim koncesijama. Znamo, znam da danas nije tema razgovora kako je završilo sa koncesijama za tune, tko je dobio i na koji način. Znači, ono što je najdohodovnije, što bi svi željeli uvijek dobiju jedan, dvojica i tu se zaustavi, da se slučajno ne bi netko drugi time bavio. Ali ovaj drugi dio uzgoja u bazenima, ovrata, lubina, šta se još već uzgaja mislim da tu tim ljudima treba prije svega s njima sjest, treba im pomoći. Jer primijetio sam lanjskih godina da su i tu polako došlo je do bolesti. Zašto bolesti dolaze? Treba vidjeti kako su bazeni postavljeni, na kojim mjestima, kakva je cirkulacija mora. Prema tome, to je s jedne strane sofisticirana proizvodnja i ako u aquakulturi napravimo neke greške, a u morskom ribarstvu sigurno ne možemo se vratiti na one ulove koje smo imali prije 20, 30 ili 40 godina. Pitajte ribare koliko danas moraju baciti mreža praktički da bi uopće mogli preživjeti. Prije su ribari pojedinu ribu bacali u more, jer nisu u …/Govornik se ne razumije./… imali mjesta za led, pa su bacali tu ribu koju bi danas bili sretni da mogu loviti. Na žalost takva je situacija kakva je. Prema tome, profesionalnih ribara je malo, povlastice se prodavaju, plavi dizel nikako nije reguliran, novaca ima. Prema tome, samo trebamo sad sjest sa tim ribarima, vidjet koliko ih ima, čuti njihove probleme i stručne službe da im pomognu kako da apliciraju te projekte da ne budu robovi administracije, birokracije. Jer tko se bavi ribarstvom praktički on mora preživjeti. Nema on toliko vremena da može cijelu tu, drugi dio tehnički koji mu treba da bi dobio neke novce. Ali kako ćemo im tu pomoći kad im ne možemo pomoći sa plavim dizelom? Već pet godina trubim o tom plavom dizelu i kad god taj plavi dizel treba, kad je malo veća navala, kad je malo intenzivnija intenzivnija potreba dođemo do zakrčenja i u proljetnoj sjetvi, pa tako i u ribarstvu. Prema tome, njegujmo te naše ribare, njegujmo te naše ljude koji još uvijek imaj volje se baviti tim poslom. Ali isto i s druge strane pomognimo aquakulturi, ali nemojmo sa aquakulturom napraviti što smo napravili sa koncesijama na poljoprivredno zemljište, pa da izgubimo i taj dio Jadrana, da nismo strateški odredili kome ćemo to dati i na koji način. Ovo drugo što se tiče u zakonu prilagodba na euro, ono kad sam čitao jučer prijedlog zakon ono sve se svelo koliko ćeš platiti kaznu sad u eurima, ne u kunama. Ali mislim da cjelokupno to naše ribarstvo i aquakultura su stvarno malo sa strane maknuti. Uvijek se priča o ratarstvu, o stočarstvu, o peradarstvu, a mislim da i tu imamo puno prostora i puno problema i pogotovo jer smo turistička zemlja da još više moram aspekt na to staviti tim ljudima pomoći, jer jednostavno nije lako danas biti ribar. Hvala. U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka sad će govoriti poštovana zastupnica Ivana Kekin. Izvolite. **Kekin, Ivana (NL)** Hvala vam predsjedavajući, poštovana ministrice sa suradnicima, zastupnici. Ovi prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama uglavnom se bave transpozicijom uredbe o uspostavi novog europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i aquakulturu koji je aktivan tijekom 2021. do 2027. u kontekstu višegodišnjeg financijskog okvira za to razdoblje. I zapravo time se zapravo ovim zakonima utvrđuju prioriteti iz samog fonda, njegov proračun i specifična pravila za osiguravanje financiranja sredstvima EU. Dakle, zapravo se radi o izrazito tehničkom birokratskom prepisu postojeće EU uredbe. No ja bih ovu priliku iskoristila kako bih zapravo upozorila da ne brinemo dovoljno o važnosti i očuvanju bioraznolikosti morskog eko sustava, a navedeno ću pokazati na izrazito očitom primjeru Malostonskog zaljeva. Naime, Malostonski zaljev sa svojim posebnim položajem, svojom mikro klimom izrazito je pogodan za razvoj školjkarstva još od rimskog doba, poznat je po svojim kamenicama i mušulama, no osim njih tamo raste više od 90 različitih vrsta školjki i od 1984., dakle prije punih 38.g. zaštićen je jer je prepoznat kao područje kojem je potrebna osobita pažnja kako bi se sačuvala njegova najveća vrijednost, a ta se zaštita i te 1984. dogodila upravo zato što je prepoznata opasnost da se širenjem turističkih kapaciteta zapravo ugrožava bio raznolikost Malostonskog zaljeva i danas je zaljev proglašen posebnim rezervatom prirode, što bi mu trebalo u praksi garantirati zaštitu i na kopnu i na moru. Zašto i na kopunu i na moru? Pa upravo zato što kada dođe do kopna treba sačuvati mikro uvjete gdje kopno doprinosi dakle moru i životu u moru na način da se hranjive tvari postepeno sa kopna otpuštaju u more i služe planktonima kao hrana, a potom planktoni dalje služe kao hrana školjkašima. Prirodno na tom području na kopnenom dijelu je pretežno makija, ako iskrčite i ogolite tu makiju onda će se spomenute hranjive tvari ubrzano otpuštati u more, što će dovesti do bujanja i divljanja planktona i fenomena tzv. cvjetanja mora, a posljedica cvjetanja mora biti će tanki film koji će se uhvatiti za morsko tlo i za sve predmete u moru što zapravo stvara probleme školjkarima jer prihvat školjki u potpunosti onemogućava. I zato ako hoćemo sačuvati Malostonski zaljev ovakav kakav je bio raznolik i specifičan kao mjesto tradicionalnog školjkarenja ključno je sačuvati kopno. Nažalost 2010. krenulo je okrupnjivanje ne građevinskog zemljišta unutar zaljeva s ciljem kako bi se stvorio potencijal za izgradnju turističkog resora sa nekakvih 500 ležajeva. Istodobno se krenulo sa izradom Studije o utjecaju na okoliš iako je sasvim jasan i poprilično jednoglasan stav znanstvenika da se na tom području ne smiju poduzimati takvi zahvati tog opsega, ni manji, a kamoli tog opsega, povjerenstvo koje je trebalo procijeniti utjecaj tog zahvata na okoliš i u kojem usput budi rečeno većinu nisu činili znanstvenici nego administratori i iz kojeg su također je važno napomenuti znanstvenici kad su vidjeli kuda to vodi izašli sa argumentom da ne žele sudjelovati u izradi Studije utjecaja na okoliš na taj način, to je povjerenstvo nakon što su tako znanstvenici otišli, zaključili da je sve okej i da utjecaj na okoliš nije problematičan. Dakle, iako je sasvim jasno da će gradnja takvog kompleksa ugroziti tradicionalno školjkarstvo 2016. dolazi do izmjena GUP-a na temelju, ponavljam, Studije utjecaja na okoliš koju je izradila privatna firma angažirana od strane investitora i u kojoj znanstvenici nisu htjeli sudjelovati. To je to što se tiče zaštite kopna, a sad ćemo razmotriti kako u Malostonskom zaljevu štitimo more. Naime, more također ne štitimo, dapače direktno ga ugrožavamo. Konkretno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji odlučeno je da će se Centar za gospodarenje otpadom izgraditi u Lučinom Razdolju. Istodobno postoje jasne i nedvosmislene hidro-geološke studije koje dokazuju da podzemne vode iz Lučinog Razdolja kroz izrazito razvedeno krško podzemlje dospijevaju u Malostonski zaljev. Dapače, studije koje su to dokazale jasno su rekle da je Lučino Razdolje u trećoj sanitarnoj zoni i da se sukladno tome prema tadašnjem …/Govornik se ne razumije/… pravilniku na tom području ne može izgraditi Centar za gospodarenje otpadom, ali vlast ne bi bila slast za HDZ kad se pravilnik ne bi mogao promijeniti, pa se sukladno tome i promijenio brzo i efikasno i sad se u trećoj sanitarnoj zoni smije graditi Centar za gospodarenje otpadom. Uz to također navedeno se potkrijepilo suludom studijom kojom se pokušalo dokazati da podzemne vode iz Lučinog Razdolja idu uzbrdo, dakle ne nizbrdo nego uzbrdo, to prkosi fizici, barem onoj kojoj sam ja učila, ali evo, dakle projekt takav štetan, antiznanstveni projekt nema dakle znanstvenu podlogu i unatoč tome ide se u njegovu izgradnju. Da sve bude još bolje, Vlada nedostajuća sredstva za njega planira namiriti iz Fonda za zaštitu okoliša jer je sad već očito da do isteka financiranja iz eu Fonda konkurentnosti i kohezija projekt neće biti ni napola gotov, dakle sredstva koja su nam na raspolaganju upravo da bismo zaštitili bioraznolikost i eko sustav mora u kojem zbog promjena izazvanih zagađenjem izumire 98% periski, mi ćemo taj fond iskoristiti kako bismo ugrozili specifičan biosustav u kojem raste preko 90 vrsta školjaka. Dodatan šećer na kraju je činjenica da je izabrani izvođač radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom tvrtka Elektrocentar Petek, ako vam to zvuči poznato nije čudno, to je tvrtka čiji je vlasnik pod sumnjom da je mitom dobivao eu projekte, dakle taj tip i njegova firma koja je u međuvremenu završila u blokadi trebal bi izgraditi Centar za gospodarenje otpadom koji neće ugroziti Malostonski zaljev iako sve studije pokazuju da hoće. Mislim da je na ovom primjeru Malostonskog zaljeva rečeno sve što se treba znati o HDZ-ovom poimanju i održivog turizma o kojem smo jučer govorili u ovom saboru, kao i očuvanju akvakulture i tradicionalnih zanimanja i da bi se na primjeru zaštite tog zaljeva i njegovog kopna i njegovog mora moglo pokazati da doista imate političke volje za ovim o čem pričate, dakle održivim turizmom, za ekologijom, za zelenom tranzicijom, za očuvanjem eko sustava, za očuvanjem tradicije, tradicionalnih zanimanja na koncu konca, ali ako te političke volje nema, a zasad se čini da je nema, onda će se sve svoditi i dalje na bajanje bajki i uspavanki u ovom saboru o zelenoj tranziciji i održivosti i o usklađivanju sa uredbama EU, a na terenu vrijede i dalje stara pravila igre, promijeni pravilnik, naruči studiju, izmijeni GUP, namjesti namjesti natječaj, ne javljaj se novinarima, zdrpi pare i briši, to je to. **Reiner, Željko (HDZ)** Idemo na pojedinačne rasprave, pa će prvi govoriti poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege, evo dosta smo već toga čuli u raspravi, no ja bih htio podcrtati neke neuralgične točke koje mi se čine kao problem, ne samo u ribarstvu, možemo govoriti i šire, ali u ribarstvu između ostalog. Naime, dugo smo čekali Strategiju razvoja poljoprivrede i ribarstva, a onda je ta Strategija postala samo Strategija razvoja poljoprivrede. Ne ulazeći sad u meritum, ne ulazeći u to kako smo koncipirali tu Strategiju, o tome sam više puta ovdje govorio, činjenica ostaje da nemamo nikakvu strategiju, pa makar i onu na papiru, o razvoju ribarstva i ovaj Zakon, iako je usklađivanje i sa prelaskom na euro i osiguravanjem dostupnosti određenih fondova, nažalost ne rješava ona goruće probleme našega ribarstva, a ova je svakako jedna od prilika za podcrtati neke od njih. Drugim riječima, po meni glavni problem je kuda idemo sa ribarstvom? Quo vadis hrvatsko ribarstvo, bilo ono slatkovodno, bilo ono i slanovodno, odnosno iz mora. Dakle, nije nam jasno u kojem smjeru ga želimo razvijati, kako, na koga se želimo oslanjati, kako, kako želimo zaštiti naš riblji fond, itd., itd., koje su to popratne industrije koje su nam bitne koje ćemo razvijati i poticati, a koje ćemo prepuštati tržištu, odnosno koje ćemo obeshrabrivati i zašto je tome tako, zašto nam je neka industrija u interesu, a druga nije, itd., itd., dakle to su sve pitanja, ako želimo kvalitetno raspravljati o ribarstvu ili bilo kojem drugom dijelu poljoprivrede na koja prvo moramo imati odgovor. Dakle, iz cilja koji si postavimo, tada bi trebali vuči sve zakonske i druge prijedloge nakon što znamo kamo idemo. Nažalost to ne znamo. Nažalost Hrvatska je kao jadranska zemlja, kao pomorska zemlja, kao morska zemlja je zemlja u kojoj, kako smo i ovdje čuli, ribarstvo u ukupnom BDP-u čini samo 1%. Nikako dovoljno, ja bih rekao, nikako da budemo zadovoljni s time, nikako nešto što bi se očekivalo od jedne pomorske i to stoljećima pomorske i ka moru orijentirane zemlje. Dakle i onda opet dolazimo na ono, kakvo ribarstvo to i želimo razvijati, kakve ribare želimo imati, želimo li imati male ribare rekreativce, želimo li imati profesionalnu flotu, razgovarajući sa ribarima i onima koji su bliski ovoj industriji, oni mi govore da naša ribarska flota praktički više ne postoji, da su ostali samo ostaci ostataka, da se primjerice, sa susjednom nam Italijom gotovo više, ne da gotovo više, nego se ne možemo mjeriti i da smo već bitku za Jadran, uvjetno to tako rečeno, izgubili. Ja mislim da je, nije 5 do 12 nego je 12 i 5, ali je krajnje vrijeme da ovome problemu počnemo i ozbiljno promišljati i da zapravo osmislimo 2 stupa mjera koje nam trebaju, jedne su brze i vatrogasne koje moramo donijeti odmah kako bi spasili ono od ribarstva što nam je ostalo, a drugi su dugoročne i razvojne, dakle opet se vraćamo na strategiju, trebamo imati cilj kako bi usmjerili razvoj našega ribarstva, zaštitili ono što želimo zaštititi ili obeshrabrili dijelove za koje smatramo da ili zagađuju previše ili nam nisu u interesu. Među onim kratkoročnim mjerama koje bi trebalo donijeti u dogledno vrijeme, po meni je, a to mislim da je i kolegica Vukovac spomenula, su burze ribe. Burze općenito poljoprivrednih proizvoda je nešto što nam nasušno treba. Kod ribe su neke stvari jednostavnije jer za razliku, recimo od suhomesnatih proizvoda, tu nema, tu ujednačavanja kvalitete, tu nemate neke druge probleme, dakle ovdje se govori samo o burzama gdje ribari mogu svoju ribu dostaviti ili čak ni fizički dostaviti nego gdje se ona može prodati i gdje u dovoljnim količinama može doći naručitelju jer naručitelj, ako je neka ozbiljnija tvrtka, hotelski lanac, ugostitelj, dakle koji treba velike količine ribe, on se ne može zezati i kupovati od malih ribara skromne količine, ono koliko imaju taj dan. On ili ona se mora oslanjati na velike količine koje im trebaju gotovo svakodnevno i on i njima je u interesu i zbog gubitka, manjeg gubitka vremena, ali i zbog cijene da kupuju na veliko, isto kao što je ribarima u interesu da svoju robu, da svoju robu prodaju što brže odnosno da imaju što sigurniji mogući plasman. Dakle na kraju evo, sudionika u raspravi bit će i predsjednica Odbora za poljoprivredu, ja bih potaknuo i Ministarstvo i nas koji se bavimo ovom tematikom da što prije donesemo strategiju kako bi znali u kojem smjeru razvijamo ribarstvo.

Zbog lokalnih politika koje često nemaju veze sa nacionalnim politikama, ribari imaju određene poteškoće u svom poslovanju, a isto nam se primjerice, događa i diljem Slavonije, dakle imao primjere gdje Ministarstvo obećaje povećanje proizvodnje, ali načelnici ipak odlučuju se oduzimati zemljište onima koji već nešto imaju od proizvodnje, već nešto stvaraju, da li je to bilo stočarstvo ili evo, ovih dana čujemo probleme i sa pekarnicama i potencijalnim zatvaranjem zbog oduzimanja zbog oduzimanja zemljišta, što drugo. Mislite li, kolega, da bi donošenje jedne sveobuhvatne strategije o samom ribarstvu umanjilo utjecaj lokalnih političara? (Nezavisni)** Hvala lijepo. Evo, kolegice, najiskreniji odgovor. Teoretski dan, u praksi vjerojatno ne. Imamo Strategiju razvoja poljoprivrede, pa znači li to da donosimo kvalitetnije odluke i što se tiče dodjele zemlje, ali i mnogih drugih odluka koje su vezane za poljoprivredu? Nažalost ne. Ali, mislim da, da je krajnje vrijeme da promislimo kuda želimo ići, pa i sa slatkovodnim ribarstvom, i vi i ja smo iz kontinentalnog dijela, odnosno iz Slavonije i Baranje, o slatkovodnom ribarstvu se jako malo govori, trebamo naše rijeke zaštititi, trebamo zaštititi proizvođače, uostalom trebamo zaštititi i športsko-ribolovni savez koji o određenim vodama skrbi, poribljuje ih, itd., dakle moramo puno toga razmišljati i razmisliti, a najbolje je to činiti strateški, dugoročno, ciljano, a što izostaje. Tako da, na kraju, da odgovorim još jedanput, strategiju bih volio da imamo, ali ona na kraju dana ne znači da ćemo donositi kvalitetnije odluke.

i pri tom sam napomenula da ukoliko želimo da budemo zemlja u kojoj je ribarstvo ne samo tradicija već i snažna gospodarska grana, za ekonomsku sigurnost budućim generacijama da je nužno promijeniti dosadašnje principe upravljanja. Što mislite po vašem mišljenju lijepo vas molim kako promijeniti te principe upravljanja?

Brojevi koje ste iznijeli su zapravo poražavajući, kažem ako uzmete našu povijest jadranske zemlje, ka moru orijentirane zemlje, posebno našeg obalnog pojasa samo da 6.000 ljudi može živjeti i to neki kao što smo čuli ovdje u raspravama, životare od ribarstva je zapravo porazna činjenica. Ako bi to isto svodili odnosno ako bi sličnu statistiku vodili o poljoprivredi zanima me koliko bi ljudi koliko ljudi trenutno žive od poljoprivrede, mislim da bi opet brojke bile porazne. Sama ova brojka nam valjda govori da smo neke odluke donosili krivo, da smo krivo usmjeravali razvoj ribarstva i da trebamo konačno te ljude baš kao i poljoprivrednike početi slušati kako bi rješavali njihove probleme, a u tome se ova vlast i nije baš iskazala. Hvala vam poštovani predsjedavajući. Kolega Hajduković evo pitam vas, a pitat ću to još tijekom rasprave i ministricu, pa ako mi možete odgovoriti jer ja ne znam odgovor evo iskreno, dakle ne znam odgovor, ali znam da u mojoj Rijeci, sad … izgubila 2012., '13. ili 2014. je propala veletržnica ribe i isto tako znam da je u mojoj Istri propala u Poreču, mislim da je u Poreču bila isto veletržnica ribe i sad me zanima dakle što vi mislite zašto propadaju? Čuli smo dakle ovdje kolege koji kažu da nam nedostaje, ja isto možda mislim da nam nedostaje govorit ću nešto o tome u pojedinačnoj, ali zašto onda to su čak eu fondovi ministarstvo je bilo, grad Rijeka i županija pa je propalo, sve ostalo preko 10 milijuna kuna gubitka ljudi nisu plaće dobili ono baš katastrofa. Koji su razlozi evo da propada vama, a **Hajduković, Domagoj (Nezavisni)** Hvala lijepo. Pa ja sam kolega vaše pitanje shvatio kao više retoričko da se svi zajedno zapitamo zašto je tome tako jer pronaći odgovore na to ne mogu sada u ovom trenutku za ovom govornicom. Ali postavit ću vama jedno drugo pitanje, zašto isto neke druge tvrtke koje bi trebale biti profitabilne u Hrvatskoj propadaju? Jedan od uzroka definitivno je loš gospodar, e sad kako, zašto i u čijem interesu o tome možemo razgovarati. No da veletržnice ribe su potrebne po meni jesu, barem ako gledamo podatke i ako slušamo ono što nam ribari govore … je kao burza ako hoćete veletržnice poljoprivrednih proizvoda. Dobro u poljoprivredi tu postoje neki drugi problemi o kojima sam također govorio, ali isto ne vidim prepreku, zapravo nužno je da i mi naše proizvođače usmjerimo ka tome da se moraju udruživati, da se moraju okrupnjivati kako bi opstali na kraju.

Zahvaljujem. Slušajući kolegu Vukasa koji je govorio malo povijesnom razvoju kako su se oko ribara i naselja skreirale male lučice pa se stvarao život itd. to me potaklo u principu na ovo pitanje jer smo jučer razgovarali o turizmu u Splitu, recimo u lukama i lučicama je vrlo teško praktički nemoguće dobiti novi vez, a svi su vezovi uglavnom sada vezani za brodove koji se tiču turističke djelatnosti. kako ćemo poticat nove ribare koji bi možda i kupili nekakav svoj mali brodić da si mogu rekreativno otić ujutro ulovit ručak za taj dan ako oni ne mogu nikako nać vez za taj svoj brod u jer se sve uglavnom bacilo na turizam? Vi ste spominjali strategiju da nam je potrebna, ne bi li bilo dobro da se i ovdje napravi balans između turističkih i ribarskih potreba pa da se računa na to da neki vezovi budu slobodni samo za ove potrebe? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Hajduković. **Hajduković, Domagoj (Nezavisni)** Pa da kolegice zapravo postavili ste pitanje na neki način dali ste i odgovor, ali ispravite me ako griješim vezovi su u pravilu pitanje za jedinice lokalne odnosno regionalne , područne samouprave. Dakle, ako ih ne prisilite da ostave kao što ste rekli određeni broj vezova za ribare sigurno da je neće to sami učiniti. A reći ću vam i zašto i mislim i to je ne možemo ići protiv te logike da će vam ribarski, pardon turistički brodovi odnosno ono što je vezano za turizam brže donijeti novac nego ribari, brže i više. Ali kažem, ako nam je nešto strateški cilj, ako o tome promišljamo strateški dugoročno onda moramo pronaći balans kao što ste sami utvrdili. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovana ministrice zajedno sa svojim suradnicima, kolege vladajući i kolege iz oporbe. Dakle, rekao sam u uvodu u ime kluba da hrvatsko ribarstvo uistinu se nalazi u moru problema i da se nadam da neće na kraju ostat kao riba na suhom, uistinu se nadam. I govorio sam o nekoj problematici kontrole ribara, videonadzora, GPS-a itd. no ministrica je odmah odgovorila poslije da je da taj proces sustava traje već dugo i da su se ribari naviknuli, pa onda vi ribari koji ste se meni žalili šta da vam kažem evo dakle, morali ste se već naviknuti na to. Što se tiče plavog dizela o njemu je govorilo ovdje nekoliko kolega i kolegica Ružica Vukovac i kolega Nikša, ja sam isto u uvodu govorio o toj problematici gdje ako je nešto dopušteno već u EU i ako ribari u Europi mogu koristiti eurodizel, onda uistinu mi u Klubu Mosta ne vidimo problem zašto ne bi mogli to koristiti hrvatski ribari, pogotovo ako znamo dakle da plavi dizel uistinu radi probleme u čistoći mora, onečišćuje more, narušava cijeli sustav dakle u moru i uistinu evo, nekako vidimo tu da bi po tom se moglo puno kvalitetnije postaviti ta priča. Kolegica Vukovac je govorila, a ja nisam o tome na početku, da plavi dizel šteti i motorima ribarica i to je istina i uistinu postoji i nekoliko argumenata koji su čvrsti, koji govore o tome da bismo trebali omogućiti korištenje normalnog eurodizela. Isto tako, znamo da je cijena goriva narasla, čuli smo, ministrica govori sve što je Vlada tu učinila, ali mi mislimo da to nije dovoljno i ovdje smo čuli u raspravama kako na ukupno cijenu ribe preko 30%, znači je ustvari cijena, kolegica Vukovac je govorila o tome, cijena goriva, a to onda posljedično tome direktno utječe i na cijenu ribe i imaju li hrvatski građani za, sredstava uopće za kupnju ribe ili nemaju. Na kraju, naravno da ispadne da nemaju. Ono što mene zanima što ovaj Zakon konkretno donosi malim ribarima? Uvijek nekako razmišljam što određeni zakon donosi malim ribarima? Pohvalio sam i u uvodu, ona sredstva za kupnju prve brodice, odnosno prvog broda za ribarstvo dakle koja se, kojom se omogućuje novim ribarima, mladim ribarima da se uključe u sustav i to podupiremo. No, isto tako istina je što je kolega Vukas govorio iz Socijaldemokrata kako je ribara sve manje i manje. Mi ovdje sad ulazimo u polemiku je li 6000 ili 10 000, ali to je za našu Hrvatsku koja je otočna zemlja, koja je predivna primorska zemlja, dakle to ne da je malo nego su to poražavajući podaci i istina je ta da je ribarstvo profitabilno i da se ljudi dobro osjećaju dok ribare da bi to bila brojka barem 50, 60 tisuća mi bi imali ribara, a mi nemamo, ne mogu reći ništa, ali smo vrlo, vrlo skromni. Pitao sam zašto su propale veletržnice, pa evo, molim da mi netko odgovori, propala je i moja u Rijeci, ostavili milijunske dugove, propala je u Poreču pa me zanima zašto se to događa, želim čuti, ovaj, vladajuće što govore o tome i moramo ovdje spomenuti da je Klub Mosta, e sad, možda će me kolega Petrov ispraviti, ali siguran sam, barem 3 godine, a možda i više predlagao amandmane za očuvanje Malostonskog zaljeva, cijele priče oko školjki dolje, s lokalnim mostovcima smo upozoravali na probleme godinama, godinama, županijskog centra za gospodarenje otpadom, ispuštanje otpadnih voda i narušavanje cijelog ekosustava Malostonskog zaljeva pa, a ne samo to, nego sad imamo situaciju i onečišćenja Kvarnera iz Urinja i onečišćenja mora u Istri pa molim one koji su odgovorni, koji su tu najmjerodavniji da učine nešto po tom pitanju i da zaštite naše more. Hrvatska bez mora nije Hrvatska, kao što nije, na koncu ni bez Slavonije, ali sad ovdje pričamo konkretno o ribarenju, ribarstvu i moramo učiniti sve što možemo da sačuvamo naše ribare. Hvala. Ima, ostanite, imate više replika. Prva je poštovane zastupnice Ban Vlahek. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem poštovani kolega Miletić. Nalazimo se u Međunarodnoj godini obalnog ribarstva i akvakulture. Koliko je to bitno govori činjenica da ste danas upravo vi, a i nas nekoliko kolega ovdje, a i cijeli svijet, ukazivali na važnost malog obalnog ribolova i akvakulture. Ono što mene zanima, koje je vaše mišljenje zašto u ovih zadnjih 11 mjeseci Ministarstvo poljoprivrede niti jednom gestom nije dalo pažnju ovoj temi ili pa će se Ministarstvo poljoprivrede i ovu temu prebaciti možda na neki sljedeću godinu. Hvala lijepa.

mislim, bez imalo patetike, poljoprivreda, valjda, evo, tu je kolegica Petir u tome angažirana, pa to je top tema u idućih 20 godina. Ja mislim da mi nemamo važniju temu od poljoprivrede, hrane i očuvanja naših izvora vode, zato smo mi u Klubu Mosta vrištali još prije, dok ja nisam ni bio u politici, staviti vodu u Ustav, zaštiti vodu u Ustav kao što su naši susjedi Slovenci napravili, o tome ćemo mi isto govoriti i imati neke konkretne akcije i priča ribarstva, ribarenja, zato jer mislim vi kad zatvorite oči i kad vam netko kaže Hrvatska, osim ne znam, nogometa i želim uspjehe našoj reprezentaciji, vama sigurno u top 3, 4 stvari je more. More je život i bez naših ribara neće biti dobro. Evo, tako da potičem vladajuće .../Upadica: Hvala/... da se tome još snažnije posvete. Evo poštovani kolega Miletić. Pitali ste što će ovaj Zakon nešto novo donijeti malim ribarima. Neće im donijeti ništa, donijet će im da će jednostavno kazne platit, umjesto u eurima umjesto kunama, ono drugo su već imali i prije. Prema tome, to nije ništa i drugo, zašto su propale veletržnice. Pa propale su jer nema ribe. Zašto? Jer kočari imaju dogovoreno s Italijom, dođu kombiji sa ledom, ide vani, plivarice pustu malo na tržnice da može narod ipak kupiti srdelu po 20 kuna, isto ide vani, mali ribolovci kojih je sve manje prodaju restoranima i imaju s njima dogovoreno već unaprijed i nema ribe i to je problem i to je nije uopće sporno da ima novaca, nego je sporno kako ćemo te novce plasirati i da li ćemo ih imati kome dati jer ribara nema. Vi kad se sad vratite, mali je ulov, mali je ulov, mali je ulov, velike su restrikcije, .../nerazumljivo/... lovostaj, pa to je nauka samo da znaš koju mrežu moraš baciti u koje vrijeme, kojega oka, koje su kazne, pa policija kupi .../Govornik se ne razumije./... sve po moru uopće da dođeš i nemaš svoje mreže, ali to su sad teme koje smo mi propustili od osnutka države.

Don Božo Škember župnik Prvića Luke gdje sam pa nekih petnaestak godina vodio svoje gimnazijalce i mlade. Onda mi je on znao često reći ne meni, nego svima nama tamo Marine dok budemo imali svoju zemlju na njoj budemo mogli proizvoditi svoju hranu. Mi smo slobodni ljudi. Kad ne budemo mogli imati svoju zemlju, kad ne budemo mogli uloviti svoju ribu mi nismo slobodni ljudi. I naizgled netko će reći pa bože kako površna izjava. Ali ona je duboka i o njoj se može debatirati satima i ona je istinita. Moramo sačuvati svoju zemlju, svoju poljoprivredu i svoje ribare. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Hvala lijepo. Kolega Miletić, pa proizvodnja hrane je nikad bitnija i nikad bitnija tema u Europi. I hajde, evo ja ću vama postaviti nekoliko retoričkih pitanja da se zajedno svi zapitamo. Ako iz nekog razloga u ovom trenutku se zatvore sve granice u Europi, može li Hrvatska sa svojom poljoprivredom i sa svojim ribarstvom prehraniti svoje stanovništvo? Znate koji će odgovor biti? Na žalost ne. U Slavoniji nemate gdje kupit svinjče doslovno, ribara je sve manje, ulova je sve manje. Zašto? O tome možemo opet debatirati ali to ne mijenja činjenicu. Mi sada u ovom trenutku nismo u stanju sami sebe prehraniti i to je ono što je ogroman problem, jer ako nam je išta ova veljača pokazala, to je koliko je svjetski poredak postao nepredvidljiv i nestabilan i ne možemo se više isključivo oslanjati na resurse drugih, moramo razmišljati i o svojima. **Miletić, Marin (MOST)** Kolega Hajduković, ako znamo da na postu, na kruhu i vodi možemo nekih 40 dana izdržati, stvarno možemo a ako znamo da Hrvatska barem meda proizvede koliko kolegice Petir ja mislim 9 tona, nekih 10 tona otprilike. Uglavnom koliko ministrice 10? 9000 9000 tona, onda znamo da imamo, da smo samodostatni što se meda tiče. Pa ako ćemo jesti med tih 40 dana to bismo bili samodostatni. Skup je da, na žalost radi uvoznog lobija. A što se tiče svega drugoga vi znate isto tako kao i ja, da ja ću poslije govoriti o Zakonu o životinjama i o stočarstvu. Izvukao sam sve podatke, analitiku. Dakle, mi smo u velikim problemima, velikim problemima. Dakle, uvozni lobij je jak, uvozimo jako puno. Naše proizvodnje nema i dao bog da jednog dana postanemo ne znam kao Austrija. Ambasador mi je govorio da su oni tu na miru ako zagusti, a mi ćemo biti u nemiru. Luka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo primjerice Splitska pomorska škola svake godine nema problema sa upisom učenika kada se radi o nautičarima brodostrojarima, špediterima. Međutim, odjel ribara skoro pa na izdisaju 10, 12 teškom mukom učenika se upiše uz sve subvencije koje daje država za deficitarna zanimanja, a slično je i sa drugim ja bih rekao tradicionalnim zanimanjima kameno klesarima u poljoprivrednim zanimanjima, a čuli smo ovdje da zapravo ljudi koji se bave ribarstvom, težak je posao ali ipak imaju solidnu egzistenciju. Je li ovo zapravo i jedan nedostatak ili promjena vrijednosti upućena prema određenim zanimanjima ili je to jedan novi trend. A s druge strane kada govorimo o ribarstvu mislim da u kontekstu možemo spomenuti da Hrvati općenito malo konzumiraju ribu. Hvala. kolega Brčić ispričavam se. Kolega Brčić ja se slažem sa vama. Dakle, rekoh ja sam pa ne znam koliko sad da ne lažem te dvije godine što sam radio na ribarici to je jako težak posao. Vi prvo ne možete izaći kad biste vi htjeli, nego vi morate i vremenski uvjeti moraju bit povoljni. Sve se mora posložiti da vi izađete van, a onda kad izađete van to je vrlo zahtjevan i težak posao. meni se čini da naše društvo danas nekako želi sve sad i odmah. Meni se čini da dijelom tu ste u pravu, dakle odgojili smo generacije mladih ili te generacije mladih su tako ne znam izrasle koji žele danas uspjeh, danas slavu, danas novac i koji nisu spremni na koncu i na žrtvu. A rekao bi im Peterson mala žrtva, mali uspjeh, velika žrtva, veliki uspjeh. I tko nije spreman uložiti sebe, godine u trud, u neke projekte teško će on nešto napraviti.

Plavi dizel može biti i najkvalitetniji dizel na svijetu koji se proizvodi. On se boji zbog toga što u njegovoj cijeni nije uračunata trošarina, boji se da ga ne bi mogli koristiti oni koji na to pravo nemaju. Jer ako ga korite čine porezni ili carinski prekršaj. Problem u Hrvatskoj je taj što se u Hrvatskoj boji najlošiji najlošiji dizel u plavo. I današnji euri šest motori koji traže standard dizela neke druge više kvalitete koriste taj loši i stradaju im sustavi za brizgavanje, strada im DP filter, tj. filter čestica i ostale stvari koje se stavljaju na euro šest motore da bi bilo što manje zagađenje. To su ogromni kvarovi koji koštaju i po 20 000 eura recimo na traktorima od 300 konja tu je problem plavog dizela. Nije da on zagađuje, nego je problem što je loša kvaliteta i što stradaju strojevi pa i na tim brodicama koje su u ribolovu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** nisam siguran da mi u ovom sazivu Hrvatskog sabora imamo čovjeka poput vas koji je toliko involviran u temu poljoprivrede. Znam da i sam imate puno svoje zemlje gdje imate svoje traktore, znam da ste sami i preko tjedna i vikendima, dakle na zemlji, da je obrađujete i naravno da je uvijek najbolje znanje ono koje čovjek doživi iskustveno i zato vam hvala na ovoj intervenciji. Ja ću je zapamtiti. Kažu da dosta brzo učim, pa više neću ponoviti grešku u toj dimenziji. Hvala vam. Hvala potpredsjedniče, kolega Miletić evo ja se isto moram dotaknuti ovih informacija koje ste rekli oko plavog dizela. Mi smo ove godine imali tematsku sjednicu veliku vezano uz ribarstvo i u stvari nismo dobili prigovor ribara da plavi dizel treba zamijeniti eurodizelom što je ovdje više puta rečeno nego su oni molili da im se pomogne financijskim zato što 30% cijene čini ustvari gorivo i tu je Vlada izlazila više puta ususret što zamrzavajući cijenu plavog dizela, što sa direktnim financijskim potporama. Ono što meni nije jasno kako bi se nadomjestila ta razlika jer znamo da je cijena litre eurodizela 12,5 kuna, cijena plavog dizela je 8,5 kuna, to je ipak razlika od 4 kuna, da li onda u tim vašim promišljanjima postoji neki način kako premostit tu financijsku razliku jer ribarima je i ovo već prezahtjevna cijena da bi bili rentabilni, isto tako i poljoprivrednicima? Mi u Klubu Mosta smo otprilike razmišljanja da država treba imati intervenciju nad nekim ključnim stavkama kao što su, koja su od nacionalne sigurnosti, tu je sigurno voda, tu su energenti, no isto tako smo razmišljanja da o svemu drugome bi trebalo pustit otvorenom tržištu da funkcionira i oblikuje cijenu. E sada dolazimo do problema ovog kolegice Petir što ste vi ukazali da u ovakvim izvanrednim okolnostima kakve su se dogodile radi pandemije, radi lockdowna, onda radi rata u Ukrajini, vi imate situaciju da ako se ne pomogne dostatno ribarima oni jednostavno, ne mogu reć ključ u bravu je li, nego će držat na, na vezu svoje ribarice, neće moć funkcionirat i ja sam zato i rekao da podupiremo nastojanja vladajućih u pomaganju financijskom ribarima, ali isto tako smo rekli da bi, da, da, da nije dostatno ono, barem tako su meni u Istri rekli kad sam s njima razgovarao dakle i zato mi molimo da se vidi što se još može…/Upadica Reiner: Hvala/…iznaći da Uvaženi zastupniče, nekoliko puta ste spomenuli tržnicu ribe. Ideja o burzi i tržnici ribe je bila po meni dobra ideja, no spominjate propadanja tržnica ribe, gdje je po vama geneza problema u sustavu ili u nečem drugom, možete li to reći? Hvala.

jer su tako, malo su, kako bi rekao, dakle koruptivni su bili. Znamo da je riba koja je dolazila u Rijeku praktički sva išla doktore van, dakle išla je strancima, išla je van i zato sam ja htio baš čut ministricu da mi odgovori šta, šta misle vladajući je li da zašto nam propadaju burze ribe, dakle ne može se ništa voditi ako ćeš hapati, ako ćeš krasti jer ako kradeš u bilo kojoj dimenziji to ne može bit uspješan projekt. I, a s druge strane dakle

poštovana ministrice sa suradnicima, zastupnice i zastupnici. Meni je drago da smo na početku ove sjednice otklonili jedan nesporazum i nerazumijevanje koje je bilo prisutno, a to je vezano uz izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju kojeg je Vlada uputila u hitnu proceduru, a kojim se osiguravaju uvjeti da se od 1.1. uvedu besplatni zdravi obroci u hrvatske škole koji će biti subvencionirani sa državne razine sa 544 milijuna za 310 tisuća djece, time osiguravamo da svako dijete u osnovnoj školi ima barem jednom dnevno besplatan zdravi obrok koji je dobavljen kroz kratke lance opskrbe hranom u čemu će profitirati naši poljoprivrednici vjerujem, ali isto tako nadam se i ribari jer upravo kroz novi operativni program su uvedene i neke nove mjere. Jedna od tih mjera odnosi se na povećanje potrošnje i ribe i proizvoda iz akvakulture u javnim ustanovama gdje svakako možemo ubrojiti i škole i vrtiće, ali se također odnosi i na mjere za preradu ribe, riblje hrane, ribljeg otpada, te na generacijsku obnovu odnosno uvode se potpore za mlade ribare i to je nešto što sasvim sigurno želim ovdje još jedno podržati. Ono gdje vidim prostor za daljnje zajedničke napore koji bi se trebali uložiti na europskoj razini jest dijalog, komunikacija, lobiranje, kad je riječ o našim ribaricama koje su doista relativno i gdje bi ribari rado, ako je to ikako moguće, voljeli dobiti potporu za zanavljanje motora, o tom su nas izvijestili na našoj tematskoj sjednici i upozorili da je dobro da se ti razgovori na europskoj razini intenziviraju i da se takva sredstva odobre i osiguraju. Ja ću podsjetiti da evo imali smo i nedavno odluku koja je jako važna za cijeli Jadran i za ribarstvo, naravno s tog aspekta što je ono neizostavni dio Jadrana, to je proglašenje IGP RH u Jadranu koje će nam sasvim sigurno dati jednu dobru priliku da dodatno zaštitimo naše resurse koji se u Jadranu nalaze, da njima upravljamo na racionalniji i održiviji način. To je važno zbog toga što smo nažalost kad je riječ o svim stokovima u prekomjernom ali isto tako vidjela sam istraživanja koja smo dobili vezano uz utjecaj klimatskih promjena, pa i na sektor ribarstva i ta istraživanja su zabrinjavajuća jer ona govore o porastu temperature Jadranskog mora od 1,6 do 2,4 stupnja celzijuseva do 2070.g., što će sasvim sigurno onda utjecati ako se to dogoditi ta predviđanja znanstvenika i na migracije morskih organizama, posebice škampa i oslića u dublje vode i s druge strane će povećati broj onih invazivnih vrsta što sasvim sigurno predstavlja velik izazov za budućnost biološke raznolikosti i ravnoteže u Jadranu. Zato moramo razmišljati o transformaciji ribarskog sektora i to je nužno i zbog toga ove nove mjere iz Operativnog programa koje su najavljene smatram da jesu jedan iskorak prema naprijed. Bilo je danas puno riječi ovdje o visokim troškovima inputa gdje je sasvim sigurno gorivo odnosno plavi dizel koji ribari koriste jest nešto što izaziva povećanje cijene, oni su nama na toj sjednici rekli da unatoč svim tim izazovima i povećanjima cijene oni svoju cijenu ribe nisu dizali ali mi smo ovdje svjedoci ne samo kad je riječ o cijeni ribe nego i drugih prehrambenih proizvoda na koji je primjerice Vlada smanjila PDV, nažalost na policama smo svjedočili da cijene tih proizvoda rastu što onda otvara to pitanje s kojim se već dugo bavimo pitanje nepoštenih trgovačkih praksi i promišljanja da bi se kroz novi zakon trebalo osvrnuti i na to smiju li doista trgovački lanci tako dizati marže i zarađivati na leđima i poljoprivrednika i ribara i naših građana. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Kolegica Ban Vlahek digla je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem. Kolegica Petir je na samom uvodu svog izlaganja govorila o temi koja nije predmet ove rasprave, Člankom 238. piše zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije govoriti o temi koja nije predmet rasprave i stoga je povrijedila Poslovnik. Hvala. Točno je da je kolegica Petir prvih rečenicu, dvije posvetila tome, ali me malo čudi da niste tako reagirali kad su govorili drugi o deponijima smeća, kad su govorili o uzgoju svinja, kad su govorili o traktorima itd. ovaj, zato jer su bili vaše ajmo reći orijentacije, a sad vas to jako smeta jedna ili dvije rečenice. Ja sam puštao svima da govore osim kad bi, bi, bih reagirao da su slučajno posvetili većinu svog izlaganja tome što nije kolegica Petir. Prema tome ovaj mislim da je to popuno promašeno što ste rekli jel. Imamo pravu sad repliku, poštovanog zastupnika **Petir, Marijana (Nezavisni)** Poslovnik je povrijeđen u Članku 238. jer kolegica omalovažava mene kao zastupnicu i moje izlaganje. Ja imam pravo napraviti uvod kakav želim, a još jednom sam sa svojim uvodom skrenula pažnju na mjeru koja je važna kako hrvatska djeca u hrvatskim školama

ni kolegici Ban Vlahek iako je ona zlorabila malo Poslovnik, neću ni vama, ajmo ići na stvarne replike. Kolega Hajduković, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Ja ću se držati Poslovnika i replicirat ću na ono što je kolegica rekla, a to je upravo ova mjera koju ste govorili o besplatnom i zdravom obroku za našu djecu u školama. Mislim zapravo da ne možete naći zastupnika koji bi se protivio toj mjeri. Međutim, postoji jedan drugi problem on nije vezan ni uz poljoprivredne proizvođače, niti uz ribare kojima mislim da, da ovakav plan može pomoći prije svega zbog kratkih lanaca opskrbe. Problem je drugi, on je infrastrukturne prirode, a to je da neki naši školski objekti nemaju adekvatne kuhinje odnosno ne mogu servirati taj obrok bez obzira ako ga i dobiju. Lako se djeci da jabuka. No, ako se radi recimo o prženim srdelama ili ne znam o komadu mesa tad smo i problemu. Tako da paralelno uz ovaj projekt moramo rješavati i taj problem bilo dogradnjom škola, bilo adaptacijom već postojećeg prostora odnosno gradnjom, moramo ga vodit, pardon odnosno uzimati u obzir ako gradimo nove školske objekte. **Reiner, Željko (HDZ)** tu temu ostavimo jer sad je tema ovaj ribarstvo nemojmo skrenuti stvarno sad potpuno jer onda to mi se neće sviđati i onda ću morat primjenjiva Poslovnik Hvala vam kolega Hajdoviću, pa evo po potrošnji ribe smo dosta nisko, ispod prosjeka EU. Mislim da zadnji podatak kojim raspolažem je 20 kg po stanovniku u RH što znači da trebamo povećati tu potrošnju ribe jer je ona dobra, dobra je zdravlje, dobra je za ishranu. Općenito mediteranska ishrana je čak i zaštićena kao takva. U tom smislu je i ova mjera pozitivna i naravno da bi se ona mogla provesti u svim školama, na to se mislilo, tako da je jučer na sjednici Vlade bilo riječi i o onim školama koje zahtijevaju ovakvu vrstu intervencija i dječjim vrtićima, a to će se financirati iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Mislim da je tu osigurano više od 2 milijarde kuna tako da vjerujem da će te investicije nadomjestiti ove nedostatke koje smo prepoznali u provedbi programa. O tome ćemo detaljno raspravljati kad to dođe na dnevni red. Sad ćemo prije nastavka pozdraviti gore na galeriji učenike Prirodoslovne škole iz Splita, evo ga imamo ih gore. A repliku će sad imati poštovani zastupnik Brčić. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice, evo pozdrav mojim Splićanima. Upravo mislim spomenuti jedan hvale vrijedan projekt na području Splitsko-dalmatinske županije, a to je prošlogodišnje je bilo otvaranje i izgradnja u Kaštelima Brižine i znamo upravo izgradnjom te luke da je značajan doprinos dao, dan i kvaliteti i kontroli, higijenskim uvjetima, omogućavanjima ribarima nabavku energenata ekološki je dan dan doprinos upravo izgradnjom te luke, a znamo i čuli smo da se ne gradi samo ta luka nije izgrađena samo ona već i desetak diljem Jadrana, tako da ne stoje riječi kolega iz oporbe da hrvatska Vlada i resorno ministarstvo nema nikakvu strategiju kada je riječ o ribarstvu. Ovo je također jedan od vidova te

otvorena nova ribarska luka, tako da se pokušava zastupiti kompletna obala kako bi ribari imali onu infrastrukturu koja im je potrebna za obavljanje njihovih poslova. Ono što možda nije u raspravi bilo spomenuto, a važno je reć kad govorimo o ribarstvu da kao što kod nas na kontinentu djeluju lagovi tako postoji i flagovi koji čak imaju i više izvorsko financiranje i oni izgrađuju svoje lokalne strategije u kojima je obuhvaćeno i ribarstvo i pomoći male vrijednosti i za hrvatske ribare i za otočno stanovništvu, pa u tom smislu ne možemo reć da ne postoji strategija. **Reiner, Hvala uvaženi potpredsjedniče. Poštovana kolegice, tema je ribarstvo i akvakultura, a dakako to je tema koja je iako je sad već rečeno ipak i vezana uz zdravu prehranu pa i tu zdravu prehranu koju svi očekujemo na stolovima naših osmoškolaca i naših osnovnih škola jel u masi slučajeva općine i male i velike pa i gradovi ne da samo sufinanciraju nego i u potpunosti sufinanciraju prehranu u osnovnim školama koja će nam sada doći … pomoć Vlade. No da ne bi ta zdrava hrana tipa oslića duboko smržnjenog ne znamo odakle i koliko dugo smržnjenog došla kao zdrava prehrana na tanjure naših osmoškolaca ja vjerujem da i vi vjerujte zajedno s nama da će se u svemu tome i u ovim sredstvima EU dobro snaći naši ribari i da će riba pa i iz kaveza i akvakulture završiti na stolovima naših osnovnih škola. Hvala vam kolega Sobota. Pa ja mislim da je jako važno u tim natječajima koji će se raspisivati u budućnosti staviti jedan preduvjet, a to je da se i riba, ali i voće i povrće i sve ono što stiže u javne ustanove za prehranu s s jedne strane djece, s druge strane korisnika nabavljati kroz kratke lance opskrbe hranom. Time ćemo sasvim sigurno eliminirati uvoz i garantirati da ono što stiže na stolove tih ustanova jest domaće, svježe, kvalitetno proizvedeno. Sa takvom jednom odredbom provodeći ustvari zelenu javnu nabavu mi ćemo jačat naše lokalne zajednice, ruralne sredine, a ako govorimo o ribarstvu onda otočne i obalne zajednice jer nam je cilj zajednički da svi ti ljudi ostanu živjet na hrvatskom ruralnom prostoru ili obalnom otočnom prostoru i čuvaju taj prostor i oplemenjuju ga. Hvala. Sad idemo na završne riječi i prvo će u ime Kluba zastupnika HDZ-a završno govorit poštovani zastupnik Jure Brkan. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovana ministrice sa suradnicima. Pozdrav đacima i profesorima prirodoslovne škole. Evo danas smo drage kolegice i kolege, danas smo raspravljali o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu objedinjeno sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi. Kao i uvijek rasprava je je bila i široka i iscrpna, a mislim da nije ostalo nedogovorenih pitanja, nedorečenih riječi pa možda bi sad u završnom obraćanju u ime kluba mogli se malo podsjetit u biti što se radi ovde kakve se izmjene na se rade u biti da se radi o usklađivanju naših zakona sa trenutno važećom pravnom stečevinom u EU i u biti da se radi o nekim manjim promjenama koje u konačnici imaju za cilj da našim ribarima i djelatnicima u akvakulturi bude lakše i jednostavnije i transparentnije poslovanje, pa ajmo se vratit od početka, znači da Zakon o morskom ribarstvu se uređuje provedba zajedničke ribarstvene politike EU te se utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće, nadzor i kontrola, način postupanja, izvješćivanje Europske komisije te prekršajne odredbe. Zakonom se na nacionalnoj razini utvrđuju ciljevi ribarstvene politike, način gospodarenja i zaštite obnovljivih bioloških bogatstava mora, načini i uvjeti obavljanja ribolova, prikupljanja podataka i postupanje s njima, upravljanje ribarskom flotom, nadležna tijela za provedbu potpore u ribarstvu i uređenje tržišta kao i druga pitanja bitna za morsko gospodarstvo. Propisuju se i odredbe vezane za sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija u ribarstvu kojima se doprinosi postizanje ciljeva ribarstvene politike na nacionalnoj osnovi. Ovaj zakon primjenjuje se na sva ribarska plovila kao i na sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju ribolov i uzgoj u ribolovnom moru RH te na sudionike postupka stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i provedbe potpora na ribarstvu na teritoriju RH. Također Također zakonom se primjenjuje na sva ribarska plovila pod zastavom RH kada one obavljaju ribolov izvan ribolovnog mora RH. Uz ministarstvo koje je nadležno za provedbu uredbi tj. akata EU za provedbu ovog zakona nadležne su također ministarstvo nadležno za financije, ministarstvo nadležno za pomorstvo, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, Državni inspektorat te ministarstvo nadležno za obranu svako u svom djelokrugu. Glavni razlozi donošenja ovih izmjena i dopuna zakona su kao što smo rekli usklađivanje zakona sa trenutnom važećom pravnom stečevinom EU kroz ažuriranje popisa, propisa EU koji su na snazi u dijelu koji se odnosi se potpore u ribarstvu te u dijelu koji se odnosi na upravljanje resursima i flotom kao i brisanje onih koji su u međuvremenu stavljeni van snage te pružanje dodatne jasnoće u pripremi i donošenju programskih dokumenata temeljem kojih su državama članicama na raspolaganju sredstva iz strukturnih fondova namijenjenih ribarstvu. Ovim aktom će se osigurati prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u RH, a kako bi se osigurala prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenja eura kao službene valute u RH potrebno je također izmijeniti propise i te propisati iznose u eurima za iznos, za iznošenje prekršajnih odredbi. Predloženim se zakonom osiguravaju i pretpostavke za provedbu europske uredbe u dijelu koji se odnosi na Europsku agenciju za kontrolu ribarstva kao i Uredbe o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera. Uredbu također treba se propisati u višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i uredbe o određenim odredbama za ribolov u području sporazuma o osnivanju opće komisije za ribarstvo Sredozemlja. Predloženim se zakonom rješava i pitanje donošenja i provedbe mjera potpore u okviru novog Programa za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021. do 2027. godine. Predloženim se zakonom osiguravaju i pretpostavke pokretanja postupka provedbe potpore u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku te pretpostavke za donošenje pravilnika o provedbi potpora koje se provode na temelju Uredbe EU broj 2021/1139 te se ocjenjuje da će se predloženim propisom omogućiti i staviti na raspolaganje sredstva potpore za sufinanciranje mjera strukturne politike u ribarstvu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu. Sve u svemu nakon što smo čuli izlaganje ministrice, nakon što smo čuli da je dosada uloženo 355 miliona kuna u izgradnju luka, a da fondovi koji su nam na raspolaganju iznose 243,7 miliona eura Klub HDZ-a će svakako podržati izmjene i dopune ovih zakona. Hvala. Sada će završno u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovana ministrice sa svojim suradnicima, poštovani kolege vladajući i poštovane kolegice i kolega generale Sačiću iz oporbe, zanimljiva rasprava, puno toga se izbistrilo. Hvala još jednom kolegi Lenartu što nam je objasnio priču plavog dizela i rekao da nije problem što se boji plavi dizel nego da je problem što se boja dizel koji nije kvalitetan i da onda radi toga motori naših ribarica imaju velikih problema. Pa evo drago mi je da, da se to razbistrilo. Isto tako ovdje u raspravi kolega Nikša Vukas iz Socijaldemokrata je govorio o mnogim problemima ribara i govorio u stvari kako ribarstvo danas nažalost nije profitabilno jer da je profitabilno imali bi sigurno puno više od ovih 10.000 ribara koliko imamo u RH ili kao što je kolegica Boška Ban Vlahek istaknula po analitici da je u stvari ta brojka oko 6.000 pa su tu imali razgovore, rasprave sa ministricom. Kako god brojka je uistinu vrlo problematična jer govori da je ribara u Hrvatskoj i ljudi koji žive od mora premalo, premalo. Mi u Klubu MOST-a smo pozdravili neke od mjera koje su dobre. Dakle, omotnica je uistinu velika, ukupno 2,6 milijarde kuna od čega 1,8 milijarda kuna iz europskog proračuna i 783 milijuna milijuna iz proračuna naše republike. Ono što smo iskazali samo bojazan da ne ispadne da i od ova, od ovih sredstva na kraju ne bude sve iskorišteno i na pravi način usmjereno, pa molimo tu vladajuće da budu tu jako oprezni i koncizni i jasni. Isto tako, govorili smo dosta o tom plavom dizelu, ja ću još jednom pročitati to su me zamolili dakle, na Braču gotovo 250 ribara se okupilo na 25. susretu ribara Hrvatske obrtničke komore i evo ja ću ih sad citirati. Gospodin Dragutin Ranogajec iz Hrvatske obrtničke komore on je predsjednik rekao je, kucat ćemo na sva vrata da se čuje glas ribara. Pa evo i ovo su vrata Hrvatskog sabora pa mi pokušavamo ono što možemo kao oporba apelirati, senzibilizirati vladajuće da tu učine kvalitetnije cijelu tu stavku. Ribari su zatražili žurnu isplatu potpore, nove mjere kompenzacije te da se u Zakonu o morskom ribarstvu uvrste odredbe koje imaju za cilj smanjiti nelojalnu konkurenciju profesionalnim ribarima. Isto tako govorili smo mi koji smo ljudi mora, nisam se pohvalio ministrice, nisam ja samo radio da kočim, dakle ja ronim na dah, malo lovimo ribu, plaćamo ne brinite se dakle na, na godini plaćamo na godini ovaj porez, namet je li koji platimo, ma nije namet, platimo pa onda možemo malo i lovit te ribe, znamo koliko je to težak i zahtjeva posao. Uistinu dakle raditi na ribarici, na kočama to je izrazito jako zahtjevno i teško pa molimo državu da tu učini sve što može da se pomogne ribarima, da im se omogući da kvalitetnije rade, da onu ribu koju ulove onda mogu i prodati i da od tog kruha mogu živjeti. Ono na što smo mi u Klubu MOST-a isto tako upozorili na ekološke situacije koje mislimo da bi trebalo staviti u puno veći fokus, godinama Klub MOST-a predlaže amandmane za očuvanje Malostonskog zaljeva. Znamo da je cijela ta priča poznata i prepoznata po našim školjkama i MOST se tu zalagao sa lokalnim MOST-ovcima predsjednik stranke Božo Petrov upozoravao godinama na probleme koje imamo u cijeloj Dubrovačko-neretvanskoj županiji od Županijskog centra za gospodarenje otpadom, od tih voda koje onda dolaze tamo gdje ne trebaju, a naša iskustva i s Marišćinom i Kaštjunom stvarno nisu dobra pa onda znamo da otprilike tako to ide i dolje. Isto iscurilo je lož ulje iz Urinja na moj Kvarner, u našu Istru pa molimo vladajuće da budu i tu puno jasniji i da naprave što mogu da se zaustave onečišćenja našeg predivnog Jadrana i da nekako svima nam u većem fokusu bude ribarstvo u RH. Hvala. Sad će završno u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana zastupnica Boška Ban Vlahek, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Ja bi se samo u biti nadovezala na onaj svoj uvodni govor jer ima puno toga za reći pa bih se čisto osvrnula na ribarsku infrastrukturu, pogotovo iskrcajna mjesta za ribu koja nisu opremljena, nemaju nadzor sanitarnih mjera, često su u koliziji sa lokalnom zajednicom i turističkim sektorom i još uvijek nisu riješena na obali i otocima, što utječe na kvalitetu ribe, a onda i na njenu cijenu. Svi navedeni problemi nikako ne idu na ruku domicilnom stanovništvu. Malim obalnim ribolovom uglavnom se bave mala obiteljska poduzeća gdje se znanje i vještine o tradicionalnim tehnikama ribolova koji se ekološki prihvatljivije od novijih industrijskih metoda prenose s koljena na koljeno. Ova vrsta ribolova također, je usko isprepletena sa životom obalnih zajednica jer donosi važne višestruke učinke za lokalno ili obalno gospodarstvo kroz ponudu ribarskih proizvoda, turističke mogućnosti i povezivanje s drugim sektorima obalnog gospodarstva. Žalosno je da je kod nas, koliko je nama poznata, Međunarodna godina obalnog ribarstva, kao što sam spomenula, i akvakulture i nije obilježena niti jednom jedinom riječju niti jednom akcijom. Hrvatska ima dugu tradiciju uzgoja akvatičnih organizama. Organiziran uzgoj kamenica u Malostonskom zaljevu zabilježen je još u 16. st., a Hrvatska je bila pionir u uzgoju branicna i orade na Mediteranu. Na Jadranu je pokrenut prvi kavezni uzgoj tune na Mediteranu i još uvijek smo jedna od vodećih zemalja u uzgoju ove vrste. U Hrvatskoj, marikultura uključuje uzgoj bijele ribe, plave ribe tune i školjkaša. Najznačajnije vrste riba u uzgoju su lubin, komarča i atlantska plavoperajna tuna, a školjkaša dagnja i kamenica. Uzgoj tune od izuzetne je važnosti za hrvatsko ribarstvo zbog velike vrijednosti proizvodnje, ali i činjenice da se na tu djelatnost nadovezuju ribolov male plave ribe koja služi kao hrana za tune te drugi sektori. Ukupna proizvodnja u marikulturi i 2021. g. iznosi 22 885 tona i bilježi konstantan porast produktivnosti i zaposlenja. U odnosu na marikulturu, situacija je ponešto drugačija u području slatkovodnog ribarstva. Uzgoj slatkovodnih riba obavlja se u Hrvatskoj na 2 načina, kao uzgoj toplovodnih i hladnovodnih vrsta. Najznačajnije vrste u slatkovodnom uzgoju uzgoju su šaran i kalifornijska pastrva. Hrvatska je prije Domovinskog rata bila perjanica slatkovodnog ribarstva, a sad je, nažalost s prijeratnih 18 tisuća tona slatkovodne ribe proizvodnja pala, prema procjeni Ministarstva poljoprivrede na oko 4 tisuće tona. Zadnjih 5 godina proizvodnja je bila nešto ispod ili nešto malo iznad 3 tisuće, što znači da je pala za 6 puta u odnosu na prijeratnu proizvodnju. U zadnjih 10 godina, površine i proizvodnja šarana uglavnom stagnira ili je u blagom porastu pa je s 8 tisuća hektara površina narasla na 10 tisuća hektara, a proizvodnja s 1500 tona porasla na 2 tisuće tona, dok površina i proizvodnja pastrve značajno opadaju. S 10 tisuća na 6 tisuća hektara, s 2 tisuće tona na 400 tona. Ako bi se nastavio ovaj trend blagog porasta površina kod šaranskih ribnjaka, do 2030. iznosili bi oko 11 tisuća hektara, što je 90% od najviše zabilježenih površina 70-ih godina prošlog stoljeća. Slatkovodno ribarstvo u Hrvatskoj također, ima negativnu vanjskotrgovinsku razmjenu od oko 1,5 milijuna eura, odnosno pokrivenost uvoza s izvozom od oko 70%. Kao što sam već i sama uvodno rekla, puno je mogućnosti unaprjeđenju ovog područja i vjerujem da će to u Ministarstvu i odraditi i nadam se da više nećemo imati neke od ovih zamjerki. Hvala lijepa. A sada će završno govoriti poštovana ministrica poljoprivrede Marija Vučković, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Najprije želim zahvaliti na cjelovitoj raspravi danas povodom predstavljanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi. Ove izmjene zakona su su posvećene reguliranju svih promjena i unošenje u nacionalno zakonodavstvo koji se odnose na novu uredbu o korištenju sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu. Također, koji se odnose na prilagodbu činjenici da Hrvatska preuzima euro kao svoju službenu valutu u odnosu i na odluku Vlade RH odnosno na zaključak kojim se predviđaju određene aktivnosti u vezi sa preuzimanjem. Također, isto tako odnosi se na drugu pravnu stečevinu koja je nastala ili je izmijenjena ili je izbrisana od usvajanja posljednjih izmjena Zakona o morskom ribarstvu. Prije svega, u odnosu na regulativu u vezi sa zaštitom morskih resursa, u vezi sa provođenjem tehničkih mjera i u vezi sa Europskom agencijom za kontrolu ribarstva. U raspravi smo se osvrnuli i na statistiku te stanje kako morskih resursa, tako isto tako na stanje sektora ovog vrlo važnog strateški proglašenog i ne samo proglašeno, nego on to isto jest, sektora za cijelu RH. Kad govorim sektora, govorim i o ribarstvu i o akvakulturi. Uz zahvalu svim saborskim zastupnicima na raspravi, želim se kratko osvrnuti na ono što je izneseno nakon što sam posljednji put govorila odnosno reagirala na prve rasprave u ime klubova. Najprije želim nešto reći o teoriji da ovo Ministarstvo poljoprivrede, a ta teorija, čujemo i kad govorimo o propisima o, iz područja poljoprivrede pa se ona danas, čini mi se možda i po prvi put, nastavlja kad govorimo o propisima koji su vezani za ribarstvo i kulturu, dakle da ovo Ministarstvo poljoprivrede zanemaruje male ribare, a svoje mjere i politike prilagođava velikima, to je apsolutno neistina, dokaziva neistina, svim strategijama, svim politikama, svim mjerama, svim interventnim mjerama, svim strukturnim promjenama koje poduzimamo kako u poljoprivredi tako i u ribarstvu i naravno da mi to možemo redom sve nabrojati i dokazati. Dalje, što se tiče jedne od izjava danas da nije omogućeno daljnje odstupanje od određenih pravila koji se odnose na mreže potegače, vjerojatno se podrazumijeva derogacija koja je Hrvatskoj bila omogućena u odnosu na mediteransku uredbu za ovaj sektor, nije istina da nismo ispregovarali sve što je bilo moguće sa Europskom komisijom, krajem 2021.g. produženo je odstupanje, produžena je mogućnost odstupanja od mediteranske uredbe za potegače, no isto, za područja koja su zaštićena odnosno za morska dna na kojima obitava morska cvjetnica. Dalje, što se tiče iskrcajnih mjesta i problematike nedostatnih iskrcajnih mjesta ili odnosa sa lučkim upravama i lokalnom samoupravom, a to se doista događa, na snazi je odluka Vlade sa popisom iskrcajnih mjesta, između ostalih iskrcajna mjesta su na popisu i ona koja su se danas ovdje problematizirala, svi su dužni poštivati tu odluku, konačan popis će biti utvrđen Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a ovo Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa drugim tijelima državne uprave, lokalne samouprave i predstavnicima lučkih uprava doista nastoji pozitivno djelovati na određene prijepore koji se javljaju između različitih sektora, prvenstveno u turizmu i ribarstvu. Kad govorimo o tuni, netko je danas izjavio da se ovim uzgojem može baviti samo jedan ili dva proizvođača. Ne, to nije točno, kad govorimo o kvoti za tunu ona je 2018.g. regulirana na temelju povijesnih podataka kako se to radilo u drugim zemljama EU koji su se odnosili na ulov pojedinih brodova. Također ovo Ministarstvo poljoprivrede je tada, tada se sporazumjelo s dionicima, a to poslije ugradilo u sve svoje akte i odluke takav odgovor da svaka kvota koja bude slobodna zato što je neiskorištena ili zato što se povećava dozvoljena kvota iz godine u godinu posljednjih godina nakon dobrih rezultata plana oporavka postaje državna kvota koja se onda dijeli putem putem javnog natječaja, takav je bio i nedavan, a prednost u tom natječaju imaju oni koji imaju određene podatke, ali nisu ostvarili pravo te 2018.g.. Plavi dizel, eurodizel u EU i slično, i kod nas mogu i ribari i poljoprivrednici koristiti eurodizel, no taj eurodizel onda košta onoliko koliko košta i takva vam je situacija i u drugim zemljama. Korištenje plavog dizela je subvencionirano, to je odobrena potpora od strane Europske komisije iako se o njoj jako puno raspravlja i na razini EU i između EU i Svjetske trgovinske organizacije, mi je zastupamo, mi je dajemo i kad govorimo govorimo o plavom dizelu tu nema trošarina. Danas smo mogli čuti potrebno je smanjiti trošarine na plavi dizel i slično, znači nema trošarina. zašto nema Strategije poljoprivrede i ribarstva jedinstveno, više je puta ponovljeno, u jedinstvenom dokumentu više je puta ponovljeno danas kao upit ili zašto uopće nemamo Strategiju ribarstva. Ponovit ću dakle, riječ je o dvjema potpuno različitim politikama pod različitom regulativom i različitim politikama EU. Strategija poljoprivrede je donesena 2022.g., usvojena je ovdje u HS, ona je bila napravljena i 2020.g., ali je ovo ministarstvo i ova Vlada željelo da o njoj raspravlja HS, stoga je takvu mogućnost ugradilo u Zakon o poljoprivredi jer nije postojala i kad su prošle takve izmjene i kad, onda smo mogli raspravljati i o strategiji u HS. Ne mogu bit u jednom dokumentu potpuno različite politike, različite uredbe, različite mjere i različita a zašto nismo donijeli Strategiju ribarstva? Zato što je ribarstvo regulirano planovima, kvotama, znanstvenim savjetima, u potpunosti praktično se zna što se smije loviti u u kojem moru, u kojoj zoni, u kojoj podzoni, u kojem vremenu, s kojim alatima, stoga to u ovom trenutku uopće nije potrebno, to nitko ne radi nego smo se orijentirali na višegodišnji plan razvoja akvakulture jer je tu prostor, isti smo napravili, ugradili u naš operativni program za pomorstvo i ribarstvo. Dalje je postavljeno pitanje burzi, zašto su propale veletržnice kao veliki projekt, veletržnice, ribarstvo. Dobro, što se tiče Poreča, on se preoblikuje u jedan centar za ribarstvo kao, kao javni centar i ja evo se nadam da će taj projekt uspjeti. Što se tiče veletržnica generalno, projekt nije završio dobro, dva su razloga, krenut ću od onog manje važnog, a to je da rijetko uspijevaju projekti u kojem se puno dionika javnog sektora bavi poduzetništvom, a važniji razlog je ovdje netko danas naveo i od zastupnika i to je točno, nema viška ribe. Dalje, što se tiče novih ribara bilo je pitanje mogućnosti nekih novih ljudi da se bave, mislim da je to pitanje postavila gđa. Glamuzina, rekreativno ribarstvo, onda ulove za sebe, za svoje potrepštine kući, to je nemoguće i za športski i za rekreacijski ribolov treba postojati dozvola i posebni uvjeti. Dakle, što se tiče sredstava za prijenos još ću dodatno dodati gospodinu Miletiću za prijenos podataka to je predstavljalo veliko opterećenje i preobrazbu za ribarski sektor. Prilično dobro je tim potrebama ribarski sektor udovoljio. Ja im na tome zahvaljujem, a ova država za razliku od drugih ta sredstva za prijenos podataka još uvijek plaća. Vlada je prilične iskorake učinila vezane za ublažavanje posljedica različitih poremećaja u posljednje dvije godine upravo u ovom sektoru, mnogim drugim, a rekla bih posebno u ovom sektoru. I većina ribara proizvođača i prerađivača te napore i javno o njima govori ogromna većina. Ja sam ovdje spomenula neke, no nisam imala dovoljno vremena. Krenula sam od onih manjih, potpore male vrijednosti, pa državne potpore i onda sam morala završiti jer mi je isteklo vrijeme. No kompenzacije iz fondova su značajni. Mi smo se za takve mjere mjere izborili najprije kao privremene, sada kao trajna mogućnost u slučaju poremećaja kroz novi fond. A što se tiče ovog fonda upravo je krenula 21. studenog je objavljen dokument na temelju kojeg se podnose zahtjevi. Mi očekujemo u 2023. godini na ime kompenzacija zbog poremećaja ribarima isplatiti otprilike oko 240 milijuna kuna, a ukupno iz preostalih sredstava tekućeg operativnog programa najmanje 350. Netko je danas postavio pitanje što bi se dogodilo kad bi se zatvorile granice? Hrvatska se ne bi mogla prehraniti. Najprije to je netočno. Ni jedna država nije samodostatna u svemu, onda ne bi postojalo tržište, onda ne bi postojalo poduzetništvo, ne bi postojale ni agroekološke pogodnosti, a istina je da možemo proizvoditi više i tu i tu smo težnju postavili u našu Strategiju poljoprivrede, u naš strateški plan, definirali smo strateške ciljeve, definirali smo specifične ciljeve, definirali smo ključne potrebe i mjere kojima namjeravamo odgovoriti kojima namjeravamo odgovoriti na takve potrebe. No, ne treba podcjenjivati sve što rade naši poljoprivrednici posljednjih godina. U nekim smo kulturama ili u nekoj proizvodnji u Sektoru stočarstva dostatni na razini 50%, 60, 70. Imamo i preko 90. Istina je da možemo proizvoditi više. Nije ovo problem samo tržišnih okolnosti nego mnogih drugih i posljedica koji se odnosi na ruralni prostor, a ova Vlada i ministarstvo im nastoji odgovoriti na sve moguće načine kako interventnim mjerama, tako i poticanjem na strukturne preobrazbe za koje osiguravamo sredstva, ljude, savjete i pomoć. I statistika u Sektoru poljoprivrede, ne valja govoriti, teško je govoriti generalno. Postoje mnoge različite pojedinačne, ali mi imamo rast vrijednosti poljoprivredne proizvodnje kao kontinuitet ovih posljednjih godina, najmanje četiri nakon višegodišnjih padova. Imamo veliki rast produktivnosti poljoprivrednika na čemu im iznimno zahvaljujem i to pozdravljamo. I učinit ćemo sve da tome odgovaramo onako kako smo to postavili u našim našim strateškim dokumentima. Izneseni su i određeni podaci vezani za konzumaciju ribe, pa bih rekla da je i gu prisutan rast. Naša istraživanja pokazuju, a ocijenjena su kao vrlo temeljitim, da je u 2020. godini, to je posljednje konzumacija ribe u kilogramima po čovjeku po stanovniku bila nešto više od 19,2 kg. Netko je spominjao pitanje možemo li imati jednog dana 50, 60 000 ribara? Ne možemo, jer oni ne bi mogli živjet od toga. Imamo ograničenja, moramo ih imati kako bismo očuvali naše resurse za buduće razdoblje. Nastojat ćemo održati i ovu tradiciju i socio ekonomske uvjete, izbalansirati sve politike zelene, ekonomske i socijalne kako bismo održali ovu vrijednu i stratešku granu, a velika očekivanja imamo do aquakulture koja na kraju ponovit ću u posljednje tri godine je u izvozu porasla za više od 30%, a u vrijednosti u odnosu na prethodne godine i još još više težimo 2027. još jednom 30% rast u odnosu na 2021. godinu. I još jednom vam svima zahvaljujem. Naravno da ćemo ozbiljno razmotriti sve izneseno u diskusiji, konkretne prijedloge i ono što bude primjenjivo ugraditi u konačan prijedlog. Hajduković je prvi? Ispričavam se gospodin Hajduković, izvolite. Međutim, u nekim stvarima se nećemo složiti. Govorili ste da strategije nitko ne donosi. Evo malo vremena koje sam imao dok ste vi pričali češljajući Internet, mogu vam reći da Finska ima Strategiju razvoja ribarstva, ima je Island, imaju je SAD, ima Indonezija, ima Japan. Sve zemlje koje su visoko orijentirane na ribarstvo, naravno uključujući Ujedinjene nacije itd. Ima Fidži, istočni Timor itd. neke države koje opet, sa kojima se ne bih htio uspoređivati, ali imaju ih. I ne smijemo zanemariti činjenicu da nam je slatkovodno ribogojstvo jako opalo. Moramo naći načina kako revitalizirati to tržište hajde recimo to tako da se vratimo barem usporedivo na one razine koje smo imali prije rata. Mogao bih sad tu satima pričati o tome, vjerujem i vi ali … …/Upadica Radin: Vrijeme. Hvala./… … govoreći o aquakulturi ne smijemo govoriti samo o morskoj. Pa evo, zahvaljujem na komentaru. Nisam baš poslušala od početka do kraja jer bih morala nekad ići na Vladu ili na Uži kabinet, toga se dobro prisjećam ali vam zahvaljujem na komentaru, što se tiče Strategije ribarstva nisam ja čini mi se rekla da one ne postoje, ali generalno se one ne donose sad u ovo vrijeme osobito u, u dijelovima svijeta gdje je ribarstvo toliko regulirano podacima, znanstvenim savjetima, regulirano je prostorno vremenski, regulirano je kvotama i nema neka prostora za dodatna velika strateška promišljanja koja će neki o, pružiti neki odmak od onog što je zadano. Kvote, prostorno vremenske regulacije, postoci smanjenja po pojedinoj vrsti. Znači to je situacija što se tiče ribarstva i osobito je to situacija što se tiče stanja stokova u Sredozemlju. A što se tiče slatkovodnog ribarstva doista je dugi niz godina u stagnaciji.

osmislite jednu kampanju koja bi promovirala veću konzumaciju ribe kod našeg stanovništva s obzirom da iako ste rekli da je 19 kila godišnje mislim da je to premalo. Naime, svi recepti koji su u raznim emisijama o kulinarstvu zapravo ne promoviraju konzumaciju ribe nego piletine i nekog drugog mesa. Dakle, mi koji smo na kontinentu da, recimo ja da nisam imala svekrvu Kaštelanku ja danas ne bi znala napraviti brudet. Dakle, ostali bi još na, na šaranu i pastrvi.

Marija (HDZ)** Pa evo nastavit ćemo u ovom tonu, mi od, mi s juga Hrvatske priznajemo samo neretvanski brudet, nemojte mi zamjerit. No, dobro. Dobro, priznajemo najviše neretvanski brudet, evo ga. Dobro, svakakav. Kampanja u kontekstu povećanja ribe kao izvora i zdravlja i kvalitetne hrane u svakom slučaju je dobrodošla. No mi sada takve kampanje financiramo drugima kroz određene mjere. Smatramo da ima i onih koji su osposobljeni za to i motivirani i osposobljeni da rade to i bolje no uvijek možemo razmisliti dodatno. Ministarstvo poljoprivrede radi određene kampanje može ih, pa ih može nastojati i proširiti. Što se tiče konzumacije ispod prosjeka je EU no značajno je viša od onih brojki o kojima smo govorili u odnosu na razdoblje prije 10 godina ili o kojima čujemo u medijima, značajno više. Viša je dvostruko praktično. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, hvala, hvala lijepa. Gospodin Miletić. Hvala vam predsjedavajući. Poštovana ministrice kako biste vi onda odgovorili gospodinu Dragutinu Ranogajecu predsjedniku Hrvatske obrtničke komore kada je govorio o ribarima. Evo, konkretno pitanje. Dakle, smanjenje obveza i troškova ribarskih plovila te posjedovanje pomorske knjižice za stručne radnike koji ne čine dio posade s obvezama sigurnosti plovidbe. Što reći? Dakle, mi smo i na temelju zahtjeva Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore i brojnih ribara u procesu razgovora i dogovaranja određenih aktivnosti i eventualnih promjena na temelju takvih zahtjeva s ministarstvom koje je nadležno za pomorstvo. odgovaram na jedan dio pitanja s obzirom na, na ono što ste spomenuli. A kad govorimo na pitanje gospodina Ranogajeca s kojim smo odlično surađivali i surađujemo iz Hrvatske obrtničke komore ovaj da je sprema zakucati na sva vrata kako bi poboljšao sektor ribarstva ja ću njemu i Hrvatskoj obrtničkoj komori zahvaliti na višekratno ponovljenim pisanim dopisima u kojima pozdravljaju sve naše mjere i zahvaljuju na angažmanu i doprinosu održivosti sektora. **Radin, Furio Poštovana ministrice neću vas danas pitati o posljedicama konkretnim katastrofe koju smo doživjeli kao mljekarstvo, kao šećerna industrija, stočarstv. Farmeri, ratari dakle prilikom ulaska u EU kada su nas blokirali u svemu da izvršimo u određenim standardima ovaj u pristupnim pregovorima kada je vaš prethodnik bio gospodin ministar Pankretić ili tko već itd., nego mi je sada interes kada smo već u takvom strašnom stanju gdje iz spirale izlazimo van tako ovaj naše poljoprivrede i temeljem čega se vi rukovodite da i u tom lošem stanju ne podržite naš sustav protugradne obrane, da derogirate odredbe Zakona o protugradnoj obrani

postoji ustroj, postoji djelokrug, postoje stručna znanja za koje su odgovorne pojedine institucije. Za procjenu učinaka protugradne obrane nije nadležno Ministarstvo poljoprivrede nego Državni hidrometeorološki zavod. Ocijenio ga je, dostavio podatke, dostavio analizu, riječ je o eminentnim znanstvenicima i ja nemam znanja kojima bih osporavala njihov stav. No, znam da sam kao čelnik Ministarstva poljoprivrede pozvala i njih i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i sve predstavnike županija koji su sudjelovali u ovom procesu te predstavnike Hrvatske poljoprivredne komore da iskažu svoj stav u ovoj, ovoj problematici, napravila bilješku s tog sastanka te nije bilo protivljenja. Bio je jedan …/Upadica: Hvala./… čini mi se suzdržan od, predstavnik županija. No učinit ćemo sve što možemo ako treba i dodatno raspraviti.

povrijeđen je čl. 238, poštovana ministrica nije, neću reći da nije govorila istinu, nego je djelomično zaobišla činjenicu da je resorno nadležna za provedbu zakona. E tako je, a DHMZ je samo vaš alat

Izvolite. A je li bila replika? Ne. A istina, znate ovaj dokument ovdje ne govori o istini i neistini. Dobro. Hvala vam lijepa. Da li želi netko iz odbora, izvjestitelja odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Ovo je krajnja bila. Oprostite, tek sam doš'o. idemo dalje. Zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti. **Jandroković,

Hvala. Hvala. Izvolite odgovor.

Izvolite.

Poštovani predsjedavajući, poštovana ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Dakle,